Herra forseti. Í morgun birtust fréttir af því að norska fjármálaeftirlitið hefði sektað norska stórbankann DNB um að jafnvirði 6 milljarða íslenskra króna vegna slælegra varna bankans gegn peningaþvætti. Þetta tengist viðskiptum bankans við Samherja. Þetta þykir mjög stórt og alvarlegt mál í Noregi núna og er þungur áfellisdómur yfir þeirra helstu fjármálastofnun. Fyrir tveimur árum áttum við forsætisráðherra orðastað um aðgerðir ríkisstjórnarinnar í kjölfar sláandi birtingar gagna um starfsemi Samherja í Namibíu og þá áhættu sem skapast gæti fyrir orðspor Íslands þar sem Samherji er stórt og öflugt fyrirtæki í íslensku samhengi, fyrirtæki sem hefur áhrif í alla kima samfélagsins. Þá svaraði forsætisráðherra því að verið væri að fara yfir hvað hægt væri að gera til að standa betur að laga- og regluverki til að koma í veg fyrir að slík mál endurtækju sig. sig. Spurningin er: Hvað hefur verið gert síðan þá? Hvernig hafa íslensk stjórnvöld tryggt að eftirlitsstofnanir hafi styrk og getu til að takast á við svo yfirgripsmiklar rannsóknir? Hefur embætti héraðssaksóknara, sem hefur Samherjamálið til rannsóknar, nægilegar fjárheimildir og bolmagn? Er Fjármálaeftirlitið hér á landi nægilega vel fjármagnað til að standa í sambærilegum athugunum og það norska? Og hefur verið gengið úr skugga um að íslenskir bankar hafi ekki verið seldir undir sams konar áhættu og nú er að afhjúpast í Noregi?

sem lýtur að þessum málum almennt. Í fyrsta lagi vil ég nefna að úrskurðurinn sem hv. þingmaður vísar í, gagnvart norska bankanum DNB,

peningaþvætti. Þau mál höfðu allt of lengi verið látin reka á reiðanum og þó að gripið hafi verið til aðgerða var ekki nógu hratt brugðist við þannig að Ísland lenti um tíma á hinum gráa lista FATF, sem við ræddum hér í þessum sal.

og mat margra annarra, þar á meðal seðlabankastjóra, að sú sameining hafi orðið til þess að styrkja þessar tvær stofnanir og gera þeim betur kleift að takast á við eftirlitshlutverk sitt.

að hafa þarna sterka stofnun á þessu sviði. Ég tel því að ýmislegt hafi verið gert og ég tel að þessi sameining hafi verið til að styrkja hið mikilvæga eftirlitshlutverk sem um ræðir.

Nú síðast lagði ríkisstjórnin niður embætti ríkisrannsóknarstjóra í núverandi mynd og veikti neytendavernd svo um munar. Herra forseti. Hér hefur seðlabankastjóri stigið fram

enn til skoðunar og rannsóknar, og ég hef fulla trú á því að embættið muni sinna verkefni sínu af heilindum og eins vel og hægt er. Já, ég kallaði eftir dæmum vegna þess að ég held að við höfum dæmi um það að hagsmunaaðilar beiti sér með ótæpilegum og óhóflegum hætti. En ég hef líka þá trú að flokkarnir hér á Alþingi séu vandari að virðingu sinni en svo að þeir láti eingöngu stjórnast af hagsmunaöflum. ég að þegar sagt er að landinu sé stjórnað af hagsmunaöflum sé væntanlega verið að segja að stjórnmálaflokkarnir hér séu allir undir stjórn hagsmunaafla. Ég fellst ekki á það. Ég veit hins vegar,

Nú er hópur öryrkja fá 275.000 kr. á mánuði eða 239.000 kr. eftir skatt.

sem er frábært. En hvers vegna er þetta ekki í boði fyrir alla hina sem þurfa að reyna að tóra á 230.000 kr. á mánuði eftir skatt?

Það er nefnilega komið í ljós að hæstv. ráðherra og ríkisstjórnin hefur skilið einn hóp algjörlega eftir í Covid-19 faraldrinum og það er verst setti hópur eldri borgara,

Það er einfaldlega ekki rétt að við höfum ekki gert neitt þegar kemur að verst setta hópnum í hópi aldraðra vegna þess að við samþykktum hér sérstök lög fyrir ekki svo löngu sem eru einmitt að byrja að hafa jákvæð áhrif og varða sérstakan bótaflokk

Hann segir að aðgerðirnar, 472.000 kr. plús 11% í lífeyrissjóð, séu fyrir félagsbótaþega. En félagsbótaþegar sem hafa þegar fundið sér vinnu eða verið boðin vinna í þessu kerfi fá hana ekki vegna þess að þeir passa ekki inn í kassann. Það getur munað einum degi hvenær þeir urðu félagsbótaþegar. Það getur munað einum degi hvenær þeir fóru á atvinnuleysisbætur.

verið til staðar. Við erum að greiða meira til þess að skapa fleiri störf og hún hefur alltaf verið til staðar fyrir einstaklinga sem eru á atvinnuleysisskrá, en í fyrsta skipti erum við að láta það ná yfir einstaklinga sem hafa klárað bótaréttinn

þegar við ákveðum að teygja okkur sex mánuði (Forseti hringir.) aftur í tímann þá er einhver sem er búinn að vera sex mánuði og einn dag, þannig virkar það. En að tala um að ríkisstjórnin hafi þrengt kassann, þegar hún er búin að víkka hann um sex mánuði, er einfaldlega ekki rétt.

Til skýringar á þessu virðist hafa verið gefin út tilkynning á vef samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins 19. mars 2021 með yfirskriftinni: Varðandi álit reikningsskila- og upplýsinganefndar. Þar er farið yfir málið og væntanlega hefur ætlunin verið að skýra það með einhverjum hætti. Það tekst ekki betur til en svo

skoðun í kjölfarið, enda er ekki mjög langur tími liðinn frá því að bréfið fór út og kannski rétt að kanna niðurstöður og viðbrögð sveitarfélaganna áður. Mér finnst koma til greina að sé enn uppi einhver misskilningur á túlkun þessa máls, að skýra hann enn frekar áður en lengra er haldið.

Noti félag í eigu sveitarfélags, sem færa skal inn í B-hluta þess, skv. 60. gr. sveitarstjórnarlaga, aðrar matsaðferðir í eigin ársreikningi en samstæðureikningur sveitarfélagsins byggir á, skulu unnin ný reikningsskil þar sem matsaðferðir eru í samræmi við samstæðureikning.“

vafi um það meðal einstakra sveitarfélaga er sjálfsagt mál að reyna skýra það enn frekar og jafnvel að kalla eftir viðbrögðum frá þeim sveitarfélögum sem um þetta véla

Reglur um skráningu óformlegra samskipta sem settar voru 18. apríl 2016 eru, með leyfi forseta: „Skrá skal í málaskrá ráðuneytis óformleg samskipti milli ráðuneyta sem og við aðila utan þess ef þar koma fram mikilvægar upplýsingar um málefni sem heyra undir ráðuneyti. Með óformlegum samskiptum er átt við munnleg samskipti, þar á meðal símtöl og fundi, þar sem lýst er afstöðu eða veittar upplýsingar sem teljast hafa þýðingu fyrir mál sem er til meðferðar í ráðuneyti eða teljast mikilvægar vegna málefna sem heyra undir ráðuneytið, enda komi afstaðan eða upplýsingarnar ekki fram í öðrum skráðum gögnum. Skrá skal hvenær samskipti fóru fram, milli hverra og efni upplýsinga sem um ræðir.“ Nú hefur hæstv. forsætisráðherra sagt að hún viti ekki hvaða ráðherrar eða stjórnmálamenn beittu stjórnvöld í Færeyjum þrýstingi.

Svo vil ég spyrja um skráningu formlegra eða óformlegra samskipta, sem eru reglur settar af forsætisráðherra. Á ábyrgð hvaða ráðherra væru þau samskipti sem fram fóru milli Færeyinga og Íslendinga?

hver og einn ráðherra og hvert og eitt ráðuneyti ber ábyrgð á þessari skráningu. Það væri ekki úr vegi fyrir hv. þingmann að senda inn skriflega fyrirspurn á ráðuneytin um það hvernig þessari skráningu er háttað. Ég hef skilað þeim upplýsingum í þessu svari.

mál, vil ég segja: Eins og ég skildi Høgna í viðtalinu sem við hann var haft í þætti sem sýndur var í ríkissjónvarpinu, vörðuðu þau samskipti

milli landa, að mögulega sé verið að nýta pólitískan styrk eða afl til að hafa áhrif á utanríkismál.

Ég verð að segja að ég hef talsverðar áhyggjur þessa dagana. Áhyggjur mínar snúa fyrst og fremst að því hvaða þróun er að verða í verðbólgu hér á landi.

Seðlabankastjóri sagði í viðtali í síðasta mánuði að verðbólgan stafaði að miklu leyti af veikingu gengisins á síðasta ári, en nú hækkar gengið á ný og hann vonast til að ná tökum á verðbólgunni aftur með lægra verðlagi í verslunum,

og síðan hefur verið samið um margvíslegar kjarabætur. Það er spurning hvort ekki blasi við að það sé ansi þung byrði að leggja það á verslunina í landinu að

Er hæstv. forsætisráðherra sammála þessari greiningu seðlabankastjórans á því hvernig við getum unnið gegn verðbólgunni? Er hæstv. forsætisráðherra sammála því að verðlag í verslunum verði að lækka, annars þurfi að grípa til sértækra aðgerða? Liggur ábyrgðin þarna? Blasir ekki við að hinar sértæku aðgerðir, sem ella þarf að grípa til, eru hækkun vaxta?

Síðan er augljóst að staðan á fasteignamarkaði mun ráða mjög miklu. Þar þurfum við virkilega að fara yfir stöðu mála. Þetta var eitt af því sem unnið var að. Í aðdraganda lífskjarasamninga var settur á laggirnar sérstakur átakshópur um þróun á húsnæðismarkaði. Töluvert hefur verið gert í því að bæta þar stefnumótun og yfirlit yfir stöðuna. Það breytir því ekki að staðan á húsnæðismarkaði er mjög þung núna. Við lesum nánast daglegar fréttir

Það er stór þáttur í því sem við þurfum að horfa til. Síðan er spurt: Hvað getur Seðlabankinn gert annað? Auðvitað eru ýmsir fleiri undirliggjandi þættir sem þarf að horfa til við ákvörðun stýrivaxta, en ég held að við séum á þeim stað að full ástæða sé til þess að fylgjast mjög grannt með þróun mála af því að þetta er ekki góð þróun.

Ég leyfi mér að fullyrða að fasteignakaup með íslenskri krónu séu hrein áhættufjárfesting. Það liggur fyrir í yfirlýsingu fjármálastöðugleikanefndar frá 14. apríl 2021 þar sem er verið að gera grein fyrir óvissuástandi á fasteignamarkaði. Þar segir, með leyfi forseta: „Í núverandi vaxtaumhverfi er nauðsynlegt að lánveitendur sem og lántakendur séu meðvitaðir um að töluverðar breytingar gætu orðið á greiðslubyrði óverðtryggðra lána.“

verða helst til dramatískur í síðari spurningu. Staðreyndin er sú að tekist hefur gríðarlega vel upp við stjórn efnahagsmála á þessu kjörtímabili, hvort sem litið er til peningastefnu, stjórnar ríkisfjármála eða á vinnumarkaði. Þar á Seðlabankinn mikið hrós skilið fyrir hvernig hann hefur haldið á málum. Það breytir því ekki að þó að heilt yfir hafi gengið vel er full ástæða til að hafa áhyggjur þegar við sjáum verðbólguna fara upp. Það sem ég held að sé mjög mikilvægt að gera í því — fyrir utan það sem ég nefndi áðan um að innlendir aðilar hækki ekki verðlag umfram tilefni sem er mjög mikilvægt — er að skoða sérstaklega húsnæðismarkaðinn þar sem hefur verið gripið til margháttaðra aðgerða, hlutdeildarlána til að styðja við kaupendur fyrstu eigna, aukinn stuðning við félagslegt húsnæðiskerfi, sem er einn af þeim þáttum sem eru mikilvægir til að tryggja stöðugleika á húsnæðismarkaði, að vera með skýrari stefnumótun á sviði húsnæðismála. Það er eitt af aðalmálunum sem við höfum verið að ræða á vettvangi

sem sýna að losun gróðurhúsalofttegunda sem er á beinni ábyrgð Íslands dróst saman um 2% á þessum tíma. Þetta eru góðar fréttir en litlu verður Vöggur feginn því að samdrátturinn hefði átt að vera meiri. Og það verður að viðurkennast að mér þykir það vafasöm framsetning að tengja þennan samdrátt allan lóðbeint við aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn loftslagsbreytingum eins og hæstv. umhverfisráðherra hefur gert opinberlega í stað þess að taka saman og rekja í sundur hvað er hvað.

megi rekja til aðgerða ríkisstjórnarinnar þegar um er að ræða bráðabirgðagreiningar Umhverfisstofnunar sem sýna að alla vega tveir þriðju hlutar af samdrættinum eru til komnir frá samgöngum vegna fækkunar ferðamanna á seinni hluta tímabilsins sem um ræðir. Því spyr ég: Hversu mikið

Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir fyrirspurnina. Hér er um að ræða endanlega niðurstöðu loftslagsbókhalds fyrir árið 2019 sem sem hv. þingmaður vitnar til. Þar kemur fram, sem er mjög ánægjulegt, og ég held að við getum öll verið sammála um það, líkt og hún vitnaði í orð mín, að kyrrstaðan hefur verið rofin en slíkur samdráttur hefur ekki átt sér stað síðan árið 2012. Ég er í hópi þeirra sem vilja sjá meiri samdrátt og hraðari samdrátt, og um það erum við hv. þingmaður sammála, en þetta er samt sem áður að mínu mati, og að mati þeirra sem ég hef rætt þetta við í kerfinu,

Ég vil síðan meina að við munum sjá samdrátt á næsta ári þegar kemur að svokölluðum F-gösum eða flúoruðum gastegundum. Það var toppur þar, sem sagt aukning nú í ár, vegna þess að það var mikill innflutningur sjö árum áður, árið 2012.

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Við skulum hafa það á hreinu, einmitt eins og hæstv. ráðherra nefndi hér, að frá árinu 2014 hefur losun Íslands verið umfram samdrátt. Og meðaltalslosunin var líka umfram samdrátt á árunum 2006–2010. Því miður er það ekki nógu mikið afrek

Það tekur tíma að beygja af þeirri braut sem við höfum verið á (Forseti hringir.) og inn á þá braut sem við þurfum að vera á. Ég tel að við séum búin að taka stefnuna í rétta átt núna og beygjan er hafin.

2017/828 frá 17. maí 2017 um breytingu á tilskipun 2007/36/EB að því er varðar hvatningu til þátttöku hluthafa til lengri tíma. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Undir þetta álit rita hv.

ráðsins nr. 2015/760 frá 29. apríl 2015 um evrópska langtímafjárfestingarsjóði og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2018/480 frá 4. desember 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um fjármálaafleiðugerninga sem hafa þann eina tilgang að verja gegn áhættu, nægilegan líftíma evrópsku langtímafjárfestingasjóðanna, viðmiðanir fyrir mat á markaðnum fyrir hugsanlega kaupendur og virði eignanna sem á að losna við og tegundir og einkenni aðstöðunnar sem stendur almennum fjárfestum til boða. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Gísla Rúnar Gíslason frá utanríkisráðuneyti. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum laga nr. 176/2006 sem fela einkum í sér að felld verði brott lagaákvæði sem hafa ekki lengur neitt hlutverk þar sem

Hlutverki Þróunarfélagsins við að koma fasteignum á varnarliðssvæðinu í borgaraleg not lauk með sölu á síðustu eignum sem voru í umsýslu félagsins. Vinna hefur staðið yfir á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins við að útfæra nýtt hlutverk Þróunarfélagsins og mun það einkum lúta að því að móta og samhæfa skipulag á svæðinu við og í kringum flugvöllinn í Keflavík í samstarfi við Isavia og sveitarfélögin þar. Nefndin leggur til breytingu sem er tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif á frumvarpið.

um. Nú voru töluverð verðmæti í þeim fasteignum sem varnarliðið skildi eftir sig við brottförina 2006 og

En það er gott að heyra frá hv. þingmanni að hann er sammála mér í því að þetta eigi að liggja fyrir með gagnsæjum hætti. Ég held að það sé mjög mikilvægt vegna þess, eins og ég sagði hér áðan, að þarna voru töluverðar eignir á ferðinni,

Nú á sem sagt að fara að ráðstafa lóðum og byggingarrétti að lokinni skipulagsvinnu og það á allt að gerast á gagnsæjan og opinn hátt.

hætti að það standist kröfur. Sjálfsagt er það nú þannig að með árunum hafa allar kröfur þyngst varðandi þessa hluti og öryggiskröfur, eins og olíugildrur og annað á flugvallarsvæðum og flugvallarhlöðum og annað

samstarfi Isavia, Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar um skipulag, þróun og hagnýtingu og markaðssetningu lands sem er í eigu íslenska ríkisins við Keflavíkurflugvöll og nærsvæði hans, eins og segir í greinargerðinni. Hér er náttúrlega um mjög verðmætt land að ræða og kemur til með að verða verðmætara í framtíðinni, einfaldlega vegna nálægðar við flugvöllinn og alla þá þjónustu sem þarf að veita á því svæði. Eftirspurn eftir þessu landi mun að sjálfsögðu aukast á komandi árum. Þess vegna er afar mikilvægt í mínum huga að það ríki gott samstarf við bæjarfélögin á svæðinu sem eiga hagsmuna að gæta og, eins og ég sagði hér áðan í andsvari, það verði horft svolítið til atvinnuuppbyggingar þegar kemur að því að

Það er heldur ekki vitað nákvæmlega hvort það sé búið að komast fyrir allan mengun á Nikkelsvæðinu sem er nú orðið byggingarsvæði á vegum Reykjanesbæjar.

eftir brotthvarf varnarliðsins og þá sérstaklega með tilliti til mengunarmálanna. Ég fékk þau svör frá Umhverfisstofnun að stofnuninni væri ekki kunnugt um að rannsóknir hefðu verið gerðar á svæðinu, svæðinu, þ.e. heildstæðar rannsóknir. Þær voru ekki á forræði Umhverfisstofnunar. Mér finnst þetta svolítið ámælisvert. Árið 2007 átti Umhverfisstofnun í samskiptum við Almennu verkfræðistofuna sem var að vinna að ákveðnum umhverfisrannsóknum fyrir hönd þróunarfélagsins á þeim tíma. Þar leitaði verkfræðistofan leiðbeininga frá stofnuninni vegna rannsókna sem áttu að fara fram á þeim tíma

Auðvitað átti stofnunin að taka þetta svæði út þegar varnarliðið fór á sínum tíma. Það hafa verið gerðar

á skipulag svæðisins þegar það verður tekið til annarra nota, nákvæmlega það sem þróunarfélaginu er ætlað að standa straum af og fara í þá vinnu. Þess vegna held ég að það sé nauðsynlegt að svara því hvort

varðandi fyrra hlutverk þróunarfélagsins sem var að selja þessar fasteignir, fasteignaumsýslan sem félagið tókst á hendur fyrir hönd ríkissjóðs eftir að varnarliðið fór. Þarna voru töluverð verðmæti í fasteignum á svæðinu, eins og við þekkjum, sem varnarliðið skildi eftir og var samkomulag um að ríkissjóður tæki yfir.

verði öflug og góð og þarna verði hægt að fara í skipulagsvinnu sem stuðli að því að þarna verði sem samkeppnishæfast umhverfi fyrir þá flugvallarstarfsemi sem er þarna og það verði haft

Þar er fjallað fyrst og fremst um réttarúrræði í þeim tilvikum þegar krafist er lögbanns á tjáningu. Mál þetta hefur áður komið til meðferðar hér á Alþingi. Það var rætt á síðasta þingi og fékk þá ágæta umfjöllun í hv.

Forsaga málsins er sú, eins og kemur fram í greinargerð, að nefnd á vegum forsætisráðherra gerði tillögur í þessa veru, nefnd

eru lagðar til. Málið hefur hlotið bara nokkuð jákvæðar undirtektir hjá öllum sem um það hafa fjallað í meðförum þingsins og í forsögunni þegar málið var lagt fram á samráðsgátt þannig að ekki hefur verið um það mikill ágreiningur. Til að gera langa sögu stutta þá leggur hv. allsherjar- og menntamálanefnd til að málið verði samþykkt en leggur til örlitlar tæknilegar breytingar sem koma fram í breytingartillögu í nefndarálitinu sem hér liggur fyrir og vísast til þess sem þar stendur. Ég tel ekki ástæðu til að fara nánar yfir þetta, en efni málsins í upprunalegu formi er fyrst og fremst þríþætt.

þá verði það ekki val heldur skylda að gera kröfu um tryggingu til bráðabirgða.

vakna vegna þessara tilvika þannig að það sé tryggt að fengin sé niðurstaða fyrr en ella eftir þeim leiðum sem réttarfarslög heimila. Það er gert ráð fyrir flýtimeðferð eftir sérstökum reglum þar um. Og svo í 4. gr. er gert ráð fyrir víðtækari heimild til að dæma bætur í tilvikum af þessu tagi. Ég ætla ekki að fara nánar yfir þetta, hæstv. forseti, ég vísa bara til nefndarálitsins og frumvarpsins eins og það liggur fyrir. Undir nefndarálitið rita auk mín

Ég vil nefna þetta því að það er alltaf alvarlegt þegar stórfyrirtæki vilja setja tálmanir á tjáningarfrelsi og umfjöllun fjölmiðla, líkt og ég hef áður komið inn á í þessum ræðustól. Eins og önnur réttindi má takmarka tjáningarfrelsi í þágu allsherjarreglu og með lögum. Tilgangur þessa frumvarps er að tryggja að málsmeðferð fyrir dómi vegna lögbanns sem sýslumaður hefur samþykkt verði flýtt, þó að ég hefði viljað að öll slík mál þar sem setja á hömlur á umfjöllun fjölmiðla færu alltaf beint til dómstóla.

Frumvarp Pírata gekk þó lengra og tiltók, með leyfi forseta, „að ekki verði unnt að leggja lögbann á miðlun fjölmiðla án undangengins úrskurðar héraðsdóms“. Tilgangur frumvarpsins var að tryggja að ekki yrði möguleiki fyrir gerðarbeiðanda lögbanns að stöðva miðlun fjölmiðils á efni án aðkomu dómstóla.

Frumvarpið sem liggur fyrir nú takmarkar ekki þá heimild sýslumanns heldur tiltekur að ef lögbannið er kært þá eigi meðferð fyrir héraðsdómi að fylgja lögum um flýtimeðferð mála. Ástæðan fyrir því að Píratar lögðu frumvarpið fram á sínum tíma var til að bregðast við því þegar Glitnir HoldCo fór fram á lögbann á alla umfjöllun Stundarinnar um þrotabú Glitnis. Þetta gerðist tveimur vikum fyrir alþingiskosningar og ljóst að umfjöllunin var mikilvæg fyrir almenning.

Í því frumvarpi sem liggur fyrir nú er heimild sýslumanns ekki takmörkuðu að neinu leyti sem þýðir að ef svipað mál og Glitnis HoldCo kemur upp í framtíðinni þá getur sýslumaður enn sett lögbann á fréttaumfjöllun ef formskilyrði beiðninnar eru uppfyllt. Eina breytingin er að ef, með leyfi forseta, „gerðarþoli hefur andmælt framgangi lögbannsgerðar á þeim grunni að hún stríði gegn réttindum sem varin eru af 73. gr. stjórnarskrárinnar skal farið um málið eftir ákvæðum XIX. kafla laga um meðferð einkamála, eftir því sem við á, og er þá ekki þörf á samþykki forstöðumanns dómstóls fyrir því að málið sæti flýtimeðferð“. Þannig að jú, þetta frumvarp er vissulega skref í rétta átt, en það breytir því ekki að sýslumaður hefur enn heimild til að samþykkja lögbann án þess að taka tillit til efnis beiðninnar en von mín og Pírata er auðvitað sú að ákvæði um flýtimeðferð muni skila því að almenningur þurfi ekki að þola það

Upplýsing almennings er mikilvæg hverju lýðræðissamfélagi. Þar gegna fjölmiðlar lykilhlutverki, m.a. með því að veita stjórnvöldum aðhald og veita almenningi traustar og óháðar upplýsingar. Í þessu samhengi er það hlutverk ábyrgra stjórnvalda að skapa umhverfi þar sem fjölmiðlar geta starfað á þessum forsendum og á sama tíma gegnt mikilvægri upplýsingaskyldu sinni. Við munum kannski flest eftir því hver er tilurð þessa máls, eins og gert er grein fyrir í greinargerð með frumvarpinu þar sem voru áberandi lögbannsmál, eins og þar segir, þar sem sýslumaður lagði lögbann við tiltekinni umfjöllun en dómstólar höfnuðu

Núverandi ríkisstjórn hefur verið á góðri vegferð í þessum málum, t.d. með nýjum upplýsingalögum sem greiða aðgengi almennings að upplýsingum úr stjórnsýslunni og nú með bættri umgjörð lögbanns gegn fjölmiðlum, Það er því óásættanlegt að hægt sé að stöðva fréttaflutning sem á erindi við almenning með einni kröfu. Það er sama hver fer fram með þá kröfu, hvort sem það er einstaklingar eða stórfyrirtæki, það á ekki að vera svo einfalt að leggja stein í götu fjölmiðlanna. Þá erum við komin á hættulega vegferð sem ég tel að ekkert okkar vilji í raun leggja í. Þegar við treystum sjálfstæði óháðra fjölmiðla treystum við lýðræðinu. Í frumvarpi þessu sem snýr að lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl. er vikið að tjáningarfrelsinu og mikilvægi þess að styðja og styrkja lýðræðislega umræðu. Með tilliti til ritstjórnarlegs sjálfstæðis fjölmiðla er þetta fagnaðarefni því að síst vildum við sjá hér á Íslandi tilburði til þess að skerða upplýsta umræðu. Eins og ég sagði þá á þetta mál rætur sínar að rekja til nefndar sem Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra skipaði á vormánuðum 2018 um umbætur á löggjöf á sviði tjáningar, fjölmiðla og upplýsingafrelsis, m.a. með vísun til þess sem ég sagði hér áðan. Ég ætla ekki hafa þetta mikið lengra, virðulegi forseti. Ég fagna þeim breytingum sem hér eru settar fram og bæta stöðu fjölmiðla gagnvart kyrrsetningu. Ég fagna því að fjölmiðlar á Íslandi geti gengið út frá því að umræða þeirra verði ekki stöðvuð og að við byggjum undir þær stoðir sem gagnsæ og upplýst umræða hvílir á.

skuli gætt að hlutfalli kynjanna þannig að það sé eins jafnt og niðurstöður alþingiskosninga og kynjahlutföll þingflokkanna bjóða. Það kom fram þegar við fjölluðum um málið að að í ljósi sérstöðu forsætisnefndar ætti að mæla með fortakslausum hætti fyrir jöfnu kynjahlutfalli og tryggja að hlutfall kvenna yrði aldrei minna en 40%. En við í meiri hlutanum tökum fram að framkvæmd ákvæðanna takmarkast auðvitað við kynjahlutfall þingflokkanna sem eru á Alþingi hverju sinni

Við sjáum það bara hér á þingi núna þar sem flokkar eru með fleiri konur en karla í sínum röðum eða fleiri karla en konur, og eðli máls samkvæmt endurspeglast nefndarskipan út frá því. En það eru samt þau sjónarmið að baki kosningu í forsætisnefnd og kosningu í fastanefndir að samsetning þingsins endurspegli þennan styrkleika þingflokksins og við höfum reynt að framfylgja því sem kallað hefur verið vísiregla um að hafa jafnt kynjahlutfall eins og kostur hefur verið.

Að auki þurfum við að tryggja jöfn kynjahlutföll við skiptingu formannsembætta milli þingflokka sem og við kosningu formanna alþjóðanefnda. Enn fremur þarf að tryggja að formenn nefnda og varaformenn séu ekki af sama kyni. kyni. Meiri hlutinn bendir á að vísireglan er ekki takmörkuð við val í nefndir á fyrsta þingi eftir alþingiskosningar heldur þurfi að gæta að kynjahlutföllum í nefndir eftir því sem líður á kjörtímabilið og breytingar verða á skipan nefnda.

að hlutfall kvenna og karla í kjörbréfanefnd verði eins jafnt og niðurstöður alþingiskosninga og kynjahlutföll innan þingflokka bjóða. Alltaf komum við að því aftur. Þá skuli gæta að stöðu fólks með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá. Í þessu samhengi áréttar meiri hlutinn að um sérnefndir gilda sömu reglur og um fastanefndir eftir því sem við á, samanber 32. gr. þingskapa. Þannig skuli gætt að hlutfalli kynja við kosningu í sérnefndir sem og að stöðu fólks með hlutlausa skráningu kyns. Með 3. gr. frumvarpsins er lögð til sú fortakslausa regla að við kosningu nefnda, ráða og stjórna á vegum Alþingis og í önnur opinber ráð og stjórnir skuli þess gætt að hlutfall kvenna og karla sé sem jafnast og ekki minna en 40%

Hér erum við m.a. að tala um stjórn Seðlabankans, Ríkisútvarpsins, Þingvallanefnd og fleiri nefndir sem við erum með á vegum Alþingis. Við meðferð málsins var bent á mikilvægi þess að komið verði upp gagnsæju ferli til að tryggja jöfn kynjahlutföll. Meiri hlutinn tekur fram að í greinargerð með frumvarpinu er gert ráð fyrir að leitað verði leiða á vettvangi þingflokksformanna til að hlutfall kvenna og karla á listum sem kjósa skal um samkvæmt 82. gr. þingskapa verði sem jafnast. Þar kemur fram að verkefnið er gerlegt þannig að hægt verði að samræma tilnefningar þingflokka í utanþingsnefndir fyrir kosningu þeirra. Meiri hlutinn telur því ekkert til fyrirstöðu að þingflokksformenn taki til skoðunar hvort tilefni er til að koma upp einhverju ferli

Meiri hlutinn telur aftur á móti réttast að áréttað verði í 3. gr. frumvarpsins að hin fortakslausa regla um jafnt kynjahlutfall eigi ekki við um kosningu í forsætisnefnd, fastanefndir, alþjóðanefndir og kjörbréfanefnd og leggur til breytingar þess efnis. Í þingsköpum norrænna þjóðþinga eru ekki ákvæði um kynjahlutföll í fastanefndum eða öðrum nefndum. Verði frumvarpið að lögum verður Alþingi fyrsta þjóðþingið á Norðurlöndum til að mæla fyrir um sjónarmið um kynjahlutföll í þingsköpum.

skipa í nefndir eftir þessu viðmiði, þ.e. hvort kyn. En þetta er skref í rétta átt. Þetta er leiðarstef í ákvarðanatöku sem er þá fest betur í sessi og við höfum í huga eins og við getum hér innan þingsins

hann endurspegli ekki bara kyn heldur líka auðvitað allt annað það sem þeir sem bjóða sig fram hafa til að bera. Virðulegi forseti. Ég ætla að láta þetta duga.

Því miður, og sem betur fer, ef þannig má orða það, af því að sjálfstæði og umboð hvers þingflokks, og þingmanna innan þess þingflokks, er að sjálfsögðu óháð umboði annarra. Hver þingmaður fyrir sig er bara með sitt sjálfstæða umboð

við 1. umr. málsins hér í þinginu lýsti ég yfir ákveðnum efasemdum um það og þær hafa ekki minnkað eftir yfirlegu í nefndinni, aukist ef eitthvað er.

Varðandi nefndir þingsins, fastanefndir, alþjóðanefndir og aðrar nefndir sem þingmenn skipa, innanhússnefndir ef við getum orðað það sem svo,

þegar ég segi að þetta sé ekki mikil breyting þá er það auðvitað þannig að reglan sem hér er lagt upp með verður ekki bindandi fyrir þingflokka þannig að ekki verður hægt að beita neinum þvingunum eða viðurlögum eða neitt slíkt ef ekki er kjörið í nefndir þannig að kynjahlutföll séu með þessum tiltekna hætti. Það er verið að mælast til þess að það sé notað sem vísiregla að svo verði. Það er verið að hvetja til þess að við kjör í nefndir í þinginu eigi að hafa þau sjónarmið í huga að kynjahlutföll verði sem jöfnust.

til að þau sjónarmið væru höfð í huga við þá uppstillingu, ef svo má segja.

Þau eiga að hafa einhverjar skýrar lágmarksreglur. Ef menn vilja koma sér saman um eitthvað annað, umfram það sem beinlínis er kveðið á um í þingsköpunum, eiga menn að geta gert það. Það á ekki að fylla þingsköp af greinum þar sem er hvatning til að gera hitt og þetta sem er síðan ekki bindandi. Þetta finnst mönnum kannski full rúðustrikað viðhorf af minni hálfu en ég get eiginlega ekki verið samkvæmur sjálfum mér nema halda þessu sjónarmiði á lofti.

og það skýrir breytingartillögunnar sem ég mæli hér fyrir á eftir. Með sínum hætti á það sama við um kjör í nefndir utan þingsins. Þar sem það verkefni kemur yfirleitt í hlut þingflokksformanna að gera tillögur um einstaklinga sem kjósa skal í nefndir utan þingsins þá hefur þetta verið rætt og eins og hv. framsögumaður nefndarálitsins vísaði til hefur það leitt til breytinga á tillögum að kynjahlutföll, eins og þau hafa komið frá einstökum flokkum, hafa verið verulega skökk. Þetta sjónarmið hefur verið haft í huga, jafnvel þó að ekki hafi verið um neina lagaskyldu til þess að ræða og ég held að það sé ágætt að hafa það með þeim hætti áfram.

með, hljóti smám saman að vera á útleið eftir því sem hlutur kvenna í hinum fjölmörgu verkefnum samfélagsins fer vaxandi.

20, 30 eða 40 árum. Ég held að sú þróun muni halda áfram og ég held að sú þróun haldi líka áfram varðandi kjör í nefndir í þinginu og kjör í nefndir utan þingsins.

þeirra sem kjörnir eru nefndir eiga að hafa vægi þegar kemur að þessu vali, hvort sem það er í nefndir innan eða utan þings.

að hlutföll flokka séu þar ráðandi. Það er líka eðlilegt, eins og kom fram í samtölum hv. þm. Björns Levís Gunnarssonar og Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur hér áðan, að flokkarnir séu sjálfráðir um það hvaða tillögur þeir gera um einstaklinga í slíkar nefndir. Það á ekki að vera hlutverk mitt sem formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins að segja við þingflokksformann Samfylkingarinnar: Þú mátt ekki gera tillögu um karlmann af því að Píratar gerðu tillögu um karlmann. Mér finnst það í raun og veru alveg fráleit staða að vera í. Ég hef lent í þeirri stöðu. Það hefur sem betur fer, þegar upp hefur komið, verið leyst í einhvers konar samkomulagi. Ég held hins vegar að það sé út í hött að vera með einhverjum hætti að lögbinda slíkt slíkt og gangi gegn því grundvallarprinsippi að flokkarnir séu nokkuð sjálfráða um það hverja þeir velji til trúnaðarstarfa af sinni hálfu. Ég ætla ekki að fara nánar út í þetta, hæstv. forseti. Þarna mætast auðvitað ólík sjónarmið. Mér finnst kynjasjónarmið ekki vera þess eðlis að þau eigi að trompa öll önnur sjónarmið eins og manni finnst stundum gæta í þessari umræðu. Mér finnst að það sé gott og jákvætt ef flokkar geta komið sér saman um að tilnefna í nefndir eða ráð

og vilja láta nefndarskipan endurspegla þá flokkaskipan. Ég held að það sé skýringin á því að Svíar, Danir, Finnar og Norðmenn hafa ekki sett svona reglu.

að kosið verði í nefndir þingsins, og þá eftir atvikum nefndir utan þingsins, eftir hlutfallsreglu, samkvæmt 82. gr. þingskapa þannig að nefndirnar í þinginu endurspegli þingstyrk og eftir atvikum samstarf flokka eins og verið hefur. Stjórn kemur sér saman um lista, eða stjórnarandstaðan, sem kosið er eftir samkvæmt hlutfallskosningakerfi.

Síðan, ef menn vilja koma sér saman um eitthvað annað, þá gera menn það bara. En það þarf ekki að tiltaka það neitt sérstaklega

Herra forseti. Til að gera langa sögu stutta þá gengur breytingartillagan sem ég flyt hér út á það að

Vilji menn semja um annað geta menn auðvitað gert það. En mér finnst ástæðulaust að hafa einhverjar leiðbeiningar eða tilmæli um það í þingsköpum ef það er hvort sem er ekki bindandi.

að ekki næst stjórnarmeirihluti í öllum nefndum sem leiðir þá til þess að stjórnin þarf að semja um að fá meiri hluta í öllum nefndum,

Það sem breytingartillagan sem ég legg fram felur í sér er að það sé í raun og veru búið að skera burtu 14. gr. að stórum hluta eins og hún lítur út í dag og eftir standi bara kjör í hverja þingnefnd fyrir sig sem gerir það að verkum að stjórnarmeirihluti sem vill beita fullri hörku getur gert það varðandi kjör í hverja einustu nefnd það hefur ekki í sér fólgin einhver tilmæli um að fara einhverja aðra leið ef samkomulag næst eða eitthvað þess háttar.

eða um þingmann utan af landi í þessa nefnd eða hina eða eitthvað þess háttar, menn geta haft alls konar sjónarmið uppi. En mér finnst alveg ástæðulaust að vera að tiltaka í þingskapaákvæðinu óbindandi tilmæli um eitthvað slíkt. Það er eiginlega hugsunin sem ég er að reyna að koma til skila, hvernig svo sem það gengur. Varðandi tilvísunina til Norðurlandanna var ég ekki að segja, og má ekki misskilja orð mín svo, að við þurfum að bíða eftir Norðurlöndunum.

á sér ekki fordæmi eða fyrirmynd í þeim löndum sem eru talin hafa verið fremst á þessu sviði.

Við þekkjum öll hvernig svoleiðis umræða getur farið af stað. Ég vil bara hafa það algerlega skýrt hvað þetta varðar að þetta er lagasetning sem býr til viðmið en einhvern veginn ekki lög sem þarf að fara eftir. Mér finnst það pínu ankannalegt, ég get alveg kvittað undir það með þeim fyrirvara að einungis sé um viðmið að ræða en það er ansi stórt viðmið fyrir

hæfileikum til að gegna nefndastörfum. Mér finnst mikilvægt að fara aðeins yfir hlutverk þingmanna bara almennt séð hér á þinginu.

þingi, á að vera óháður okkar eigin hæfileikum. Við bætum þeim að sjálfsögðu við. En við eigum að geta sinnt starfinu óháð bakgrunni, í hvaða nefnd sem er, í hvaða þingstörfum sem er.

rétt á því að sitja í efnahags- og viðskiptanefnd af því að hann er viðskiptafræðingur eða hagfræðingur eða eitthvað því um líkt. Það gerir viðkomandi ekki sjálfkrafa betri til að sinna þeim nefndastörfum því að útgangspunkturinn á að vera að allir eiga að geta sinnt þessum störfum.

Hún á að geta verið óháð öllu öðru, að sjálfsögðu. Við viljum óháðar niðurstöður. Við viljum niðurstöður þar sem fólk tekur afstöðu til

er. Það sem gerist í nefndunum er ekki meira bindandi en svo að allar ákvarðanir nefnda sæta síðan endurskoðun í þingsal þar sem allir þingmenn koma að verki. verki. Í raun og veru snýst nefndastarfið því um ákveðið hagræði og um ákveðið vinnulag frekar en hinar endanlegu ákvarðanir sem teknar eru. Það er ágætt að hafa þetta í huga, líka þegar við veltum þessu máli fyrir okkur. Það er ekki eins og stundum er látið í veðri vaka, einkum af fólki utan þings, að

snúast um vinnulag og hagræði í vinnu þá er töluvert hagræði af því fyrir þá flokka sem eiga sæti á þingi að setja þá til verka í nefndum sem hugsanlega hafa mestan áhuga eða hæfileika á því sviði Það er ekki alltaf hægt. En það er hins vegar einn af þeim þáttum sem hlýtur að koma til skoðunar þegar þingflokkar eru að stilla upp liði og gera út um verkaskiptingu sín í milli, þ.e. að hver maður sé þar sem hann nýtist best.

Það er í raun gert ráð fyrir því að það séu flokkarnir sem fræði þingmenn um það hvernig kerfið virkar þegar allt kemur til alls, að þar liggi stofnanaminnið en ekki

þurfa að kynnast kerfinu næstum því frá byrjun í sumum nefndum, minna í öðrum en það fer eftir áhugasviði og reynslu þeirra þingmanna sem eru til staðar.

Það er ekki svo auðvelt aðgengi að upplýsingum um það hvernig kerfið sem hver nefnd sér um, lögin o.s.frv., púslast saman í stjórnunarstörfum nefndarinnar, eftirlitshlutverki nefndarinnar.

þetta varðar en auðvitað hefur þingið sem stofnun verið að reyna að bæta upplýsingagjöf fyrir nýja þingmenn. Frá kjörtímabili til kjörtímabils held ég að menn séu nú að reyna að leitast við að setja þingmenn inn í störfin, í störfin, m.a. nefndastörfin. En það er kannski annað atriði sem ég ætlaði að koma inn á áður en ég sleppi hendinni af hv. þingmanni og það varðar þau atriði sem

fleiri flokkar sem eiga sæti á Alþingi, því minni sem þeir eru, þeim mun minna svigrúm

telja sig eiga völdin og geta ekki séð heiminn öðruvísi en hann er. Fjórflokkakerfið er vonandi horfið að eilífu, amen,

og sumir einstaklingar skilgreina sig ekki sem konur eða karla heldur utan kynjatvíhyggjunnar, einhvers staðar þar á milli eða með flæðandi kynvitund. Ég myndi vilja óska

Það breytir því ekki að karlar að nota meiri tíma í að tala, að ekki er tekið mark á konum í sama mæli og körlum og það er eitthvað í samfélagslegu uppeldi okkar sem gerir það að verkum að meira mark er tekið á hvítum sískynja karlmönnum og ég er persónulega orðin mjög þreytt á því og örugglega fleiri en ég. Áhyggjur mínar almennt varðandi jafna stöðu kynjanna beinast auk þess að því að kynjahlutfallið hér í þingsal muni skekkjast meira eftir næstu alþingiskosningar, þ.e. að karlar verði hér í enn meiri meiri hluta en nú og þá myndi þessi lagagrein skila litlu eða þessi breyting. Ég skil tilganginn en ég er ekki alveg viss um að markmiðið muni skila því sem við þurfum. Vandamálið hér á þingi eins og annars staðar er sú vanvirðing sem fólk leyfir sér að sýna konum og kynsegin í ræðu og riti. Hvort sem það er á barnum hér við hliðina eða á nefndarfundum er hefð fyrir ákveðinni orðræðu og hegðun sem rífur niður og gerir lítið úr þeim sem falla ekki inn í ramma hins hvíta sís-heteronormatífa karlmanns. Lagasetning breytir því miður ekki menningu ein og sér eða tryggir að við berum virðingu hvert fyrir öðru. Þegar kvartað hefur verið yfir vanvirðingu gagnvart konum og kynsegin hef ég heyrt að þetta sé bara partur af hinu pólitíska umhverfi. Málið er að hið pólitíska umhverfi er búið til af körlum fyrir karla. Með því að innleiða kynjakvóta er vissulega verið að reyna að breyta kerfinu en á sama tíma er verið að reyna að troða öllum í sama feðraveldisformið. Mig langar ekki að vinna á vinnustað þar sem gefið er í skyn að ég þurfi bara að hrista niðrandi orðræðu af mér og vinna með mönnum sem hafa gerst uppvísir um mjög svo niðrandi orðræðu um konur og kynsegin án þess að nokkuð væri aðhafst í því. Auk þess er áhugavert að hv. þm. Birgir Ármannsson veltir því upp af hverju hin Norðurlöndin hafa ekki farið þessa leið og kannski að nefndarmenn ættu einmitt að velta því fyrir sér út frá því hvernig talað er um og við konur og kynsegin á hinum Norðurlöndunum. Það er kannski ekki sama þörf á að innleiða slíkar reglur. Gæti það verið svo að þau séu framar en við hvað varðar jafnrétti og jafnréttisvitund? Ég veit svo sem ekki svarið en það má velta þessu upp frá fleiri en einu sjónarhorni. Í því tilliti er einnig áhugavert að velta fyrir sér hvernig viðbrögðin á hinum Norðurlöndunum hefðu verið ef þingmenn hefðu setið saman á bar og talað niðrandi um konur, kynsegin og fatlaða. Ég held að viðbrögðin þar hefðu verið allt öðruvísi en á Íslandi. Þingin og samfélagið þar hefði gripið til mun strangari aðgerða. Óvíst er að slíkir menn hefðu átt afturkvæmt á þing þó að þeir hefðu farið í meðferð eða tekið sér pásu meðan málið hefði fengið að leggjast í dvala. Konur og kynsegin þurfa ekki bara sæti við borðið. Við þurfum að finna fyrir rými til þess að geta tjáð okkur og við þurfum að fá þá virðingu að hlustað sé á það sem við segjum og að það sé meðtekið. Mér finnst það kannski ekki óþarfi að tiltaka í þingsköpum að tekið sé tillit til flestra hópa samfélagsins en þó er það svo að kynjakvótar í sjálfu sér gera heldur ekki ráð fyrir að konur og kynsegin geti verið í meiri hluta fram yfir karla. Þannig myndi það skila meiri árangri til framtíðar ef orðalagið væri á þá leið að við skipun í nefndir skuli taka tillit til kynjahlutfalls kjörinna fulltrúa á þingi. Lög breyta ekki hugarfari fólks við gildistöku þeirra eða tryggja að við berum virðingu hvert fyrir en vissulega getur lagasetning alltaf verið eitt skref af mörgum til þess að geta búið í jafnara samfélagi þar sem tekið er tillit til stéttar, uppruna, kynhneigðar, kynvitundar o.fl. Að lokum vil ég benda á lög um kynrænt sjálfræði sem voru samþykkt hér á Alþingi fyrir stuttu. Við ættum öll að kynna okkur þau og hafa að leiðarljósi í allri okkar vinnu.

Virðulegur forseti. Ég kem hér upp til að tjá mig um þetta mál enda í hópi þeirra þingmanna sem eru skrifaðir fyrir nefndaráliti meiri hlutans. kannski ástæða til að nefna, þó að það hafi komið fram hér áðan af hálfu framsögumanns með hvaða hætti málið er hingað komið inn, að það er lagt fram af hálfu forsætisnefndar þingsins.

þessar þrjár greinar skoða að verið er að innleiða ákveðnar vísireglur, ákveðin sjónarmið sem skuli viðhafa í allri vinnu við val í nefndir innan þingsins

þannig að það er algerlega augljóst að hér er einfaldlega verið að innleiða ákveðið sjónarmið sem þykir bæði málefnalegt og gagnlegt. dálítið satt best að segja að menn komi hér upp og virðist allt að því smeykir við það hvert sé verið að stefna. Mér finnst skipta máli um þetta mál hver staðan er á Alþingi Íslendinga og hefur raunar alltaf verið.

var um 10%. Ég held að það sé ekki gagnlegt og ekki raunsætt að tala um það sem tímabundið ástand þegar saga þingsins er sú sem hún er. Það er auðvitað þannig að það eru ákveðnir flokkar sem eru kannski mestu skussarnir á þingi í þessu samhengi og bera mesta ábyrgð á því hver kynjahlutföllin eru, en ég hefði haldið að allir flokkar þingsins ættu að geta verið sammála um það markmið sem hér er verið að stefna að, um það markmið að Alþingi geti eins og aðrar stofnanir, eins og önnur fyrirtæki, eins og vinnumarkaðurinn og atvinnulífið allt

Hefur það þýðingu fyrir stúlkur og drengi í skólum landsins að sjá konur jafnt sem karla á Alþingi? Mér finnst það augljóst mál. Ísland hefur náð frábærum árangri í jafnréttisbaráttunni, við eigum að vera stolt af því en við eigum líka að vera meðvituð um að við erum ekki komin að landi og við erum ekki á þeim stað að tíminn einn eða biðin ein muni skila skila því að jafnrétti kynjanna verði niðurstaðan. Við þurfum að halda áfram. Það hefur verið þannig að það hefur verið löggjöfin, það hafa verið markvissar aðgerðir, sem hefur skilað okkur á þann stað sem við erum á í dag en ekki

þingið til að gera eitt eða neitt. Við erum ekki heldur að því. En við erum hér að nefna það í þessu máli að þetta sé sjónarmið sem eigi að líta til. Ég þekki það ekki hvort þingin á Norðurlöndum séu svo feimin að þau ámálgi það ekki en þar myndi ég nú bara segja að stundum er gott að leiða og vísa til þess að Ísland er á þeim stað sem það er vegna þess að við höfum þorað því. Þar má t.d. nefna löggjöf Íslendinga um fæðingar- og foreldraorlof sem var sett árið 2000. Hvaða áhrif hafði það í alþjóðlegu samhengi síðar? Norðurlöndin litu til Íslendinga í þeim efnum.

að Alþingi Íslendinga tali fyrir kynjajafnrétti og tali fyrir ákveðinni jafnréttispólitík Íslands, en líti svo á að þau sjónarmið eigi ekki við um Alþingi Íslendinga? Textinn segir „skylt að gæta að kynjasjónarmiðum“ og „skylt að gæta að hlutfalli kynjanna“,

sumt. Ég ætla að fá að ljúka máli mínu á því að vísa til þess sem ég nefndi hér í byrjun, að hollt sé að hafa það í huga, þegar við skoðum þetta mál, hver staðan á íslenska þinginu er hvað varðar hlutfall kynjanna og hvert markmiðið er og ætti að vera. Við búum við þann veruleika að við höfum aldrei náð jöfnu kynjahlutfalli, að hinn dæmigerði þingmaður á þinginu okkar er 52 ára karlmaður, góður aldur. Ég er hlynnt markmiðinu og tel að það sé bæði gott, málefnalegt og raunsætt í því samhengi að kosningarnar fara eins og kosningarnar fara. Hér er ekki verið innleiða skyldur. Hér er ekki verið að binda hendur þingflokka. Hér er einfaldlega verið að biðla til þingsins að taka þátt í nútímanum og að virða kynjasjónarmið.

en fyrir mér er löggjöf til að kveða á um réttindi og skyldur okkar og leikreglur sem við viljum fara eftir. Löggjöf er ekki eitthvað til að sýnast.

Mín kímnigáfa nær ekki svo langt að taka þátt í slíku. Og þegar menn eru einhvern veginn að reyna að tengja þetta feðraveldinu, miðaldra vondum körlum, þá hugsar maður með sér: Já, við erum komin þangað. Við erum að setja lög sem byggjast á einhverju slíku.

værum við með síðri fjárlaganefnd en ef við hefðum bæði kynin og fólk bæði af höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Ég er með öðrum orðum að segja að ég held að þessi fjölbreytileiki skipti máli. Það er bara þannig. Og þó að við séum ekki öll eins, og ég er alls ekki eins og allar mínar kynsystur, þá er það samt sem áður þannig að sjónarmið beggja kynja eða allra kynja skipta máli. Það er auðvitað margbúið að sýna fram á það

Ég hef alveg skilning á þeim sjónarmiðum sem hér hafa komið fram um þetta. Þetta kann að vera flókið og sumum kann að finnast ankannalegt að við setjum í þingsköp, sem eru í raun lög,

að jafnrétti kynjanna skipti miklu máli og þar af leiðandi sé eðlilegt að mælast til þess að þingflokkar sem sæti eiga á Alþingi horfi til jafnréttis kynjanna þegar kemur að því að skipa í nefndir. Með því er ég auðvitað ekki að segja það eigi bara að horfa til þess og auðvitað kunna bakgrunnur, menntun og reynsla fólks jafnframt að hafa ráðandi áhrif áfram.

Hún gengur í raun og veru út á það að einfalda til mikilla muna fyrirkomulag við nefndarkjör þannig að sú regla gildi

til vara. Í 82. gr. er síðan kveðið á um að það skuli gerast á grundvelli svokallaðs d'Hondts-kerfis og gert ráð fyrir því að þeir þingmenn eða þingflokkar sem vilja standa saman að framboði geti lagt fram lista sem síðan er kosið á milli.

en auðvitað, eins og ég lét í veðri vaka í umræðunni áðan, geta þingflokkar komið sér saman um að alls konar sjónarmið búi að baki þeim listum sem þeir leggja fram og styðja við þetta kjör en það er ekki verið að tala um það í löngu máli í lagatextanum sjálfum.

eða varaformenn nefnda eins og mælt er fyrir um í þingsköpum í dag, reyndar þó með þeim hætti að ef ekki næst samkomulag þá gildir sú regla. En ég vil að þetta sé skýrara. Það er þá bara þannig að þeir sem kjörnir eru í nefnd kjósa sér nefndarformann og varaformenn eftir að nefnd tekur til starfa. Og svo er í þriðja lagi gert ráð fyrir breytingu sem leiðir af þessu varðandi alþjóðanefndirnar. Ég er í raun og veru að tala um það að í staðinn fyrir að taka út allar málalengingar um öll sjónarmiðin sem hafa eigi í huga, að menn eigi að reyna að koma sér saman um hitt og þetta og ef þeir koma sér ekki saman um hitt og þetta þá sé bara kosið á milli þeirra,

sem fjallar um kynrænt sjálfræði. Til upprifjunar þá eru með því frumvarpi þá eru með því frumvarpi lagðar til þær breytingar á barnalögum að bætt verði við nýjum ákvæðum sem mæla fyrir um foreldrastöðu trans foreldra og einstaklinga með hlutlausa kynskráningu. Breytingarnar miða að því að tryggja réttindi foreldra sem breytt hafa skráningu kyns og gera þá jafnsetta öðrum foreldrum. Ég vil fara aðeins yfir umfjöllun nefndarinnar en við meðferð málsins var gagnrýnt að ekki væri gengið lengra í að breyta barnalögum þannig að þau samræmist veruleika hinsegin foreldra og fjölskyldna þeirra sem og að barnalögin yrðu ekki gerð kynhlutlaus. Bent var á að æskilegra hefði verið að leggja til þær breytingar að einstaklingur sem elur barn ásamt sambúðar- eða hjúskaparmaka hans yrði sjálfkrafa skráður foreldri barnsins óháð barneignarleiðum og kyni, kynvitund eða kynhneigð viðkomandi. Í þessu samhengi var jafnframt bent á að með frumvarpinu

foreldraviðurkenningu þeirra sem hafa breytt kynskráningu sinni en reglan eigi einungis við ef upphafleg kynskráning útiloki ekki líffræðileg tengsl makans við barnið. Enn fremur var rætt um stöðu trans karla en fram komu sjónarmið um að með frumvarpinu væri staða þeirra þrengd frá því sem verið hefur. Samkvæmt frumvarpinu þyrfti trans karl, sem eignast barn með konu sinni, að gera sérstaklega grein fyrir notkun á gjafasæði en samkvæmt núgildandi lögum sé ekki gerð krafa um slíkt. Eðlilegra væri að trans feður fengju að njóta jafnra réttinda á við aðra karla og að pater est-reglan fengi þá einnig að gilda í tilviki þeirra, eins og hefði verið raunin undanfarin ár án vandræða. Meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar áréttar mikilvægi þess að með frumvarpi þessu er miðað að því að tryggja réttindi foreldra sem breytt hafa skráningu kyns og gera þá jafnsetta öðrum foreldrum. Með frumvarpinu er ekki verið að gera grundvallarbreytingar á undirstöðusjónarmiðum um foreldrastöðu. Meiri hlutinn tekur fram að sérreglur barnalaga og frumvarpsins um foreldrastöðu eftir tæknifrjóvgun byggjast ekki á pater est-reglu heldur á umsókn og samþykki þeirra aðila sem óska eftir tæknifrjóvgun og á því að tæknifrjóvgun hafi farið fram samkvæmt þeim reglum sem mælt er fyrir um í lögum um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, nr. 55/1996. Þetta á við óháð kyni eða kynhneigð og því hvort um sæðis- eða egggjöf er að ræða. Grundvallarskilyrði er að tæknifrjóvgun fari fram samkvæmt lögum þar um til þess m.a. að tryggja vitneskju um uppruna kynfrumna og réttarstöðu þeirra sem leggja þær til. til. Með frumvarpinu er ekki verið að breyta stöðu trans karla. Samkvæmt gildandi lögum á pater est-reglan ekki við um trans karl sem eignast barn með konu sinni og er ekki gert ráð fyrir breytingum á því í frumvarpinu. Foreldrastaða barns byggist því sem endranær á upplýsingum um hvort tæknifrjóvgun hafi átt sér stað með formlegum hætti. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að starfshópur, sem var falið að gera tillögur um breytingar á öðrum lögum sem nauðsynlegar væru til að tryggja réttindi trans fólks og intersex fólks, taldi rétt að stefnt yrði að því með tímanum að barnalög og fleiri lög yrðu kynhlutlaus. Í skýrslu sama starfshóps frá því í september árið 2020 kemur fram að ástæða sé til þess að huga að heildarendurskoðun barnalaga með það að markmiði að endurskoða meginreglur þeirra og forsendur með hliðsjón af breyttum veruleika fólks í nútímasamfélagi.

og að slík endurskoðun ætti að hafa jafnræðissjónarmið að leiðarljósi og gæti m.a. falið í sér að barnalög yrðu gerð kynhlutlaus. Meiri hlutinn tekur undir það og telur mikilvægt að tryggja réttindi þeirra sem hafa breytt kynskráningu sinni og þeirra sem hafa hlutlausa kynskráningu í samræmi við lög um kynrænt sjálfræði. Meiri hlutinn telur að vinna starfshópsins hafi varpað ljósi á nauðsyn þess að barnalögin verði endurskoðuð í heild sinni, og að vinna hans hafi verið í takt við þau sjónarmið um stöðu hinsegin foreldra sem komið hafa fram við meðferð málsins. Í þessu samhengi er bent á að meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar lagði fram breytingartillögu við frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, sem var 11. mál á yfirstandandi þingi, þar sem lagt er til að barnalögin sæti heildarendurskoðun innan þriggja ára frá samþykkt þess frumvarps. Í nefndaráliti meiri hlutans um um frumvarpið kemur fram að taka þurfi barnalögin til endurskoðunar m.a. í ljósi laga um kynrænt sjálfræði. Meiri hlutinn leggur áherslu á að það getur falið í sér að barnalög verði gerð kynhlutlaus sem geti einnig leitt til þess að fleiri lög verði gerð kynhlutlaus samhliða slíkri endurskoðun. Meiri hlutinn beinir því til dómsmálaráðuneytisins að við heildarendurskoðun barnalaga verði framangreind atriði tekin til skoðunar. Þessu er mikilvægt að halda til haga. Fyrir nefndinni var gagnrýnt að halda ætti utan um breytta kynskráningu fólks, og þar með upplýsingar um líffræðileg einkenni og ætlaða frjósemi trans einstaklinga, til að reyna að skera úr um erfðafræðilegan uppruna barna. Þá var gagnrýnt að upplýsingum yrði haldið til haga af Þjóðskrá Íslands svo að börn gætu nálgast þær síðar. Meiri hlutinn bendir á að þjóðskrá er ávallt skráð kyn, annars vegar samkvæmt tilkynningu og hins vegar, ef um er að ræða erlenda ríkisborgara, samkvæmt vegabréfi eða fæðingarvottorði. Sú skráning er upphafleg kynskráning. Með lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019, er heimild til að breyta skráningu kyns. Allar breytingar eru skráðar í þjóðskrá og með því að skoða breytingasögu er hægt að nálgast breytta kynskráningu. Meiri hlutinn áréttar að í þjóðskrá er ekki skráð hvort barn er getið með tæknifrjóvgun en skráning á venslum barns og foreldris getur getur byggst á gögnum um tæknifrjóvgun. Ég ætla að lokum að koma inn á breytingartillögur sem við í meiri hlutanum leggjum til.

Í því samhengi var bent á að í sérákvæði um fólk sem breytt hefur kynskráningu sinni verður að gera ráð fyrir að hver og einn þessara aðila geti haft breytta kynskráningu. Í 7. mgr. 6. gr. frumvarpsins vantar þess vegna ákvæði um sæðisþega sem breytt hefur kynskráningu sinni. Ákvæðið gildir því ekki ef sæðisgjafi gefur sæði í þeim tilgangi að það verði notað við tæknifrjóvgun við tæknifrjóvgun á trans manni eða einstaklingi með hlutlausa kynskráningu sem ekki sé maki sæðisgjafa. Samkvæmt því kynni sæðisgjafi að verða dæmdur faðir þess barns sem þannig sé getið með sæði hans.

Meiri hlutinn telur hins vegar mikilvægt að taka af öll tvímæli um réttarstöðu sæðisgjafans og maka hans án tillits til kynskráningar þess sem þiggur

„annars einstaklings“. Að auki leggur meiri hlutinn til minni háttar orðalagsbreytingar til leiðréttingar og lagfæringar ásamt breytingum sem eru tæknilegs eðlis og er ekki ætlað að hafa áhrif á efni frumvarpsins. Ég Ég ætla ekki að rekja þær í ræðu minni en áhugasamir geta kynnt sér þær breytingar sem eru meðfylgjandi í þessu nefndaráliti.

Olga Margrét Cilia, með fyrirvara, sem er prentaður með frumvarpinu, Silja Dögg Gunnarsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, með fyrirvara. Ég á allt eins von á því að hv. þingmenn geri hér grein fyrir fyrirvörum sínum hér í ræðum. Herra forseti. Ég hef lokið máli mínu og gert grein fyrir þessu nefndaráliti og breytingartillögum með því

Gagnrýnin laut auðvitað því, sem hefur verið rakið hér af hv. þingmanni, að ekki skyldi vera gengið lengra í að breyta barnalögum þannig að þau samrýmist betur veruleika allra foreldra og allra fjölskyldna.

máls hefur fullu jafnræði allra fjölskyldna og allra foreldra ekki verið náð fram af hálfu löggjafans. En ég var mjög ánægð með það og fannst gott að meiri hlutinn,

frá þessum breytta veruleika fólks í samfélaginu í dag. Við erum að horfa á margbreytileg fjölskylduform, við erum að horfa á framfarir í vísindum og við erum líka að horfa á

fjölskyldur og fjölskylduform njóta sömu réttinda. En þetta er auðvitað flókin vinna með tilliti til þess sem ég nefndi, fjölskylduformin eru fleiri og fjölbreytilegri en þau voru og inn í þetta allt saman þarf um

Ég er, eins og kom fram hér áðan, með á nefndarálitinu en skrifaði undir það með þeim fyrirvara að það tryggi ekki með fullnægjandi hætti rétt hinsegin foreldra og samræmist ekki veruleika hinsegin foreldra og fjölskyldna þeirra.

Þá verður að hafa í huga að ekki er nóg að orðalagið sé gert kynhlutlaust, heldur þarf að tryggja að réttindin haldist og að réttur verði ekki takmarkaður heldur frekar víkkaður út. Eflaust hefði ráðuneytið einmitt átt að byrja þar. Hér er komið fram frumvarp undir því yfirskini að verið sé að bregðast við nýlega samþykktum lögum um kynrænt sjálfræði án þess að reynt sé að fara alla leið. Ef við gerum þetta þá höldum við bara áfram að lenda í sömu klemmunni, að lögin ná ekki yfir öll kyn og taka ekki tillit til hinsegin veruleikans. Mig langar að vitna í umsögn Trans Íslands þar sem kemur fram, með leyfi forseta: „Samkvæmt núgildandi lögum þarf kona sem fæðir barn og á eiginmann sem er trans karl ekki að gera sérstaklega grein fyrir notkun sinni á gjafasæði, rétt eins og gildir ef eiginmaðurinn er karl sem ekki er trans. Með breytingunum sem frumvarpið felur í sér yrði þessum foreldrum skylt að gera grein fyrir notkun á gjafasæði eins og um tvær konur væri að ræða. Sætu því ekki allir feður við sama borð. Hér er því verið að skipta út mismunun í garð tveggja kvenna (sem er til staðar í núgildandi lögum, burt séð frá upphaflegri kynskráningu) og innleiða í staðinn mismunun í garð tveggja einstaklinga sem upphaflega voru skráð konur (burt séð frá núverandi kynskráningu).“ að þetta frumvarp sé mikilvægt skref þá sakna ég þess að þetta tækifæri hafi ekki verið notað til þess að ráðast í heildarendurskoðun á lögum er varða persónurétt.

um breytingu á lögreglulögum og fleiri lögum sem varða þau mál. Frumvarpið tekur til allmargra þátta og er samið að frumkvæði dómsmálaráðherra en í samráði við þá aðila og þær stofnanir sem að þessum málum koma.

meðferð málsins fjölluðum við nokkuð um persónuverndarsjónarmið og heimildir lögreglu til að skiptast á upplýsingum við aðra aðila, bæði stofnanir, stjórnvöld, félagasamtök og einkaaðila sem lögreglan þarf að eiga samskipti við og við svörum ákveðnum vangaveltum sem upp hafa komið í þessari umfjöllun.

við áréttum að lögreglan, lögreglustjóraembættin, saksóknarar og aðrir hafa mjög ríkar skyldur til að útvega eftirlitsnefndinni þær upplýsingar sem hún kallar eftir og máli skipta varðandi þær athuganir sem hún hefur með höndum.

Meiri hlutinn áréttar mikilvægi þess að nefndin geti sinnt starfsskyldum sínum og fái þær upplýsingar sem hún þarf. Í þessu samhengi telur meiri hlutinn mikilvægt að embættin sem í hlut eiga séu meðvituð um hlutverk nefndarinnar.“ nefndarinnar.“ — Þá er auðvitað verið að vísa til eftirlitsnefndarinnar. Þetta telur nefndin skipta töluverðu máli þó að ekki sé gert ráð fyrir að þetta atriði breytist við afgreiðslu þessa frumvarps.

Í öðru lagi er vikið að samskiptum eða samstarfi við erlend lögregluyfirvöld og er þá vísað til heimilda erlendra lögreglumanna til starfa hérlendis; það er verið að

Gert er ráð fyrir lítils háttar breytingu í þeim efnum og svo gerum við auðvitað eðlilega breytingu sem varðar gildistöku í ljósi þess að

Fleira ætlaði ég ekki að nefna í þessu sambandi. Málið fékk ágæta umfjöllun á vettvangi nefndarinnar og var til þess að gera gott samkomulag um þær breytingar sem frumvarpið felur í sér og lagðar eru til. Þær breytingar sem gerðar eru eða lagðar eru til af hálfu nefndarinnar eru tæknilegar frekar en að þær feli í sér nokkra sérstakra efnisbreytingu.

það gengur eitthvað brösulega í ákveðnum tilfellum að fá gögn og fá þau á réttum tíma.

rétt eftir hv. þingmanni spyr ég hvort hann geti skýrt það nánar út. Það er ákaflega mikilvægt að þessir hlutir séu í lagi og ég hefði talið eðlilegt að nefndin myndi skerpa á þessum mikilvæga þætti,

Herra forseti. Ég held að það megi í stuttu máli lýsa þessu svo: Við hlýddum auðvitað á sjónarmið eftirlitsnefndarinnar en hún færði fram þau sjónarmið að afhending gagna frá einstökum embættum gengi ekki alltaf nægilega vel,

skylda embættanna til að afhenda gögnin sé alveg ótvíræð og það kalli í sjálfu sér ekki á neinar breytingar að árétta það sjónarmið.

Hins vegar er um það að ræða að með ákvæðum frumvarpsins er verið að innleiða ákveðna þætti svokallaðs Prüm-samkomulags sem snýst um samstarf lögregluyfirvalda í Evrópu, einkum í baráttunni gegn hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi. Það hefur verið talið að til að innleiða þetta Prüm-samkomulag fullkomlega þyrfti að fara í ákveðnar lagabreytingar hér

og ég held að það geti átt rétt á sér og verið mikilvægt undir einhverjum kringumstæðum. En það sem er hins vegar tryggt í þessu er að

Þetta er stórt og mikið mál og ég hefði talið eðlilegra að farið hefði verið í heildarúttekt við gerð nýrra lögreglulaga og síðan í vandaða umræðu í framhaldinu. Við þekkjum það að hæstv. forsætisráðherra bað fyrrverandi sakborninga í svokölluðu Guðmundar- og Geirfinnsmáli, sem við þekkjum öll, og aðstandendur þeirra afsökunar á því ranglæti sem þeir máttu þola. Það stóra mál, þar sem réttarkerfið brást og þar sem margvíslegir annmarkar voru á málsmeðferð hins opinbera, snýr ekki síst að meðferð rannsóknar. rannsóknar. Við sjáum því hversu mikilvægt það er að gefa sér góðan tíma í verkefni eins og þetta og fara í heildarúttekt á lögreglulögum.

Erlendir lögreglumenn sem koma til starfa hér á landi skv. 1. mgr. 11. gr. a fara með lögregluvald.“ Í þessu nýja ákvæði, 11. gr. a, segir að ríkislögreglustjóri ákveði hvort erlendir lögreglumenn hér á landi skuli fara með lögregluvald.

þá segir þar að lögregluvald megi í undantekningartilfellum veita öðrum en taldir eru upp í lögunum. Þar er einnig sérstakt ákvæði, í a-lið 20. gr., um erlenda lögreglumenn. Þar er enn fremur áréttað að í undantekningartilfellum sé heimilt að veita þeim lögregluvald. Það þarf að koma skýrt fram í þessum lögum, að mínum dómi, að um sé að ræða undantekningartilfelli og að dómsmálaráðherra stæði fyrir slíkri heimild. Slík heimild og rökstuðningur fyrir henni þarf að vera í samræmi við skilgreindar reglur, vera tilkynningarskyld og sæta reglubundnu eftirliti

og leggja mikinn metnað í þessi efni. Í 8. gr. frumvarpsins er fjallað um hlutverk eftirlitsnefndar og ég teldi rétt, herra forseti, að bæta við það eftirlitshlutverk, t.d. á þann veg að nefndin geri árlega rannsókn á framkvæmd lögreglustarfa, með viðtölum og greiningu á verklagi og aðferðafræði lögreglu í samanburði við þróun verklags erlendis,

Ég nefndi hér í upphafi hið svokallaða Guðmundar- og Geirfinnsmál og það er stutt síðan Hæstiréttur komst að niðurstöðu þar, við þekkjum það. Á grundvelli þess og sambærilegra erlendra mála er full ástæða til að fylgjast vel með og koma á framfæri við almenning skýrum athugasemdum og tillögum um úrbætur í störfum lögreglunnar, hvort sem er á sviði almennrar löggæslu, forvarna eða rannsókna. Sú nálgun felst í því að beita sambærilegri hugmyndafræði og hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa, ef svo má segja eða taka það sem dæmi, þar sem markmiðið er, og rannsóknarnefndin leggur upp úr því, að koma auga á þá þætti sem betur mega fara og gera tillögu um úrbætur. Þetta er ekki gert hér á landi með markvissum hætti.

Með því að eftirlitsnefnd og úttektarnefnd á hennar vegum hefði aðkomu að því að hlusta á starfsmenn og greina hvað betur mætti fara væri hægt að bregðast við. Við gerum þetta t.d. þegar kemur að Schengen-samstarfinu. Þá kemur hér erlend eftirlitsnefnd til að taka út hvernig við stöndum að þeim skyldum sem okkur ber samkvæmt Schengen-samstarfinu.

Við þurfum að vera á verði og vera vel meðvituð um að hafa eftirlit með þeim atriðum sem margir innan lögreglunnar vita að þarf að laga en eru ekki markvisst og reglulega dregin fram þannig að stjórnvöld geti brugðist við. Það þarf að vera til farvegur fyrir slíka nefnd eða starfshóp til að taka út verklag, aðferðafræði og nálgun í störfum lögreglu svo að þjónustan verði betri og markvissari og við getum komið í veg fyrir áðurnefnd mál sem hafa valdið mörgum miklu hugarangri og sárindum eins og við þekkjum.

Markmiðið er sem sagt að finna einhverja litla þætti sem geta haft miklar afleiðingar fyrir þá sem hlut eiga að máli. Markmiðið er einnig að hlusta á gagnrýni starfsmanna og annarra sem gagnrýna kerfið. kerfið. Í þeirri nálgun að taka á móti kvörtunum vegna starfa lögreglu hefur alveg gleymst að þeir sem starfa innan hennar hafi kannski sjálfir áhuga á því að gera betur og að betur sé gert við starfssvið þeirra.

Á grundvelli þeirra laga og skýrra heimilda er nánar kveðið á um það í reglugerð sem danski dómsmálaráðherrann getur síðan sett. Það er því umhugsunarefni hvort ekki þurfi að setja í lögin sambærilega skýr ákvæði um mat á þessu.

Það er ýmislegt sem vantar í þetta frumvarp og mér finnst að meira hefði átt að horfa til norsku og dönsku laganna sem ég hef nefnt hér. Það er margt gott í þeim lögum og við eigum einmitt að horfa til þessara þjóða og reynslu þeirra í þeim efnum eins og við gerum í svo mörgu öðru. Mér finnst margt vanta hvað þetta varðar, þ.e. samanburður að horfa til reynslu Norðurlandanna. Þá finnst mér þetta valdaframsal á lögregluvaldi vera óskýrt og það er án takmarkana ekki farsælt skref og þörf á að fara mjög varlega í þeim efnum.

Það er nauðsynlegt að horfa til allra þeirra sjónarmiða sem málið varða því að þetta er að sjálfsögðu mjög mikilvægt mál og varðar alla borgara þessa lands. Að því sögðu, herra forseti, þá læt ég máli mínu lokið í bili um þetta mikilvæga mál.

Herra forseti. Ég vildi bara árétta það sem fram kemur í frumvarpinu um lögregluvald erlendra lögreglumanna.

Síðan segir: „Ríkislögreglustjóri ákveður hvort erlendir lögreglumenn hér á landi skuli fara með lögregluvald.“ Það er fleira í þessu en auðvitað er tiltekið að ráðherra

Forræði þessara mála verður alltaf á forsendum íslenskra lögregluyfirvalda og þeir sem starfa hér á landi munu alltaf lúta íslenskum lögum.

sjálfsögðu verður þetta alltaf á forræði íslenskra stjórnvalda, ég geri mér alveg grein fyrir því. En þetta er bara viðkvæmt málefni og framkvæmdin er með öðrum hætti í Danmörku og Noregi eins og ég fór yfir hér áðan, þannig að það er mitt innlegg inn í þessa umræðu að

er hér fyrst og fremst verið að bregðast við ábendingum, m.a. frá GRECO o.fl., og verið að skýra og skerpa á nokkrum þáttum í þessu máli sem ég tel fulla þörf á þó að auðvitað megi fara í gegnum lögin í heild sinni og skoða þau enn frekar. Samfélagið hefur falið lögreglunni það vald að framfylgja okkar ákvörðunum, þ.e. stjórnvalda, og halda uppi lögum og reglu í okkar samfélagi. Í því skyni höfum við veitt lögreglunni heimild til að beita valdi í tilteknum undantekningartilfellum og þegar aðstæður krefjast þess. Við vitum að öllu valdi fylgir mikil ábyrgð, bæði fyrir þann sem hefur það og beitir því. Allt vald krefst óháðs og öflugs aðhalds og temprunar og mikilvægi þess eykst eftir því sem völdin eru meiri. Eftirlit með valdi verður að vera trúverðugt og það verður líka að vera raunverulegt. Það er því algjört lykilatriði að til staðar sé skilvirkt eftirlit með störfum lögreglunnar líkt og með öðrum valdastofnunum samfélagsins. Það er gríðarlega mikilvægt til þess að standa vörð um réttindi borgaranna og ég er eiginlega sannfærð um að það eykur enn frekar traust til lögreglunnar, sem sem betur fer og blessunarlega nýtur mikils trausts hér á landi. Það má líka segja að þetta sé ekki síður mikilvægt fyrir lögregluþjónana sjálfa. Slíkt eftirlit getur nefnilega spilað lykilhlutverk í því að draga þá línu í sandinn hvers konar valdi lögreglu sé heimilt að beita og hvenær sé of langt gengið. Þannig getur slík nefnd sem eftirlitsnefndin er skipt miklu máli í að móta framkvæmd lögreglustarfsins og haft leiðbeinandi hlutverk fyrir lögregluþjóna. Þá verða borgararnir einnig að geta áttað sig á því hvaða valdi lögreglan má beita og hvert þeir eiga að leita ef efasemdir vakna um framkvæmd starfa lögreglu. Þetta er kannski það sem við við höfum oftast rætt þegar við höfum verið að fjalla um þessi mál, þ.e. eftirlitsheimildir með lögreglu. Í þau ár sem ég hef setið í

aðeins að tala um það mál sem hér liggur fyrir. Það er jákvætt að það er verið að gefa nefnd um eftirlit með lögreglu heimild til að taka afstöðu til kvartana sem henni berast um aðfinnsluverða framkomu og

gefur heimild til að veita erlendum lögreglumönnum lögregluvald hér á landi. Með lagagreininni hefur ráðherra nokkurt svigrúm til að útfæra samstarf lögreglu við erlend lögregluyfirvöld í reglugerð en það vantar þó upp á að lagagreinin sjálf sé nægilega afmörkuð. Það skýtur skökku við að vera að lögleiða það að veita erlendum lögreglumönnum leyfi til að fara hér með lögregluvald án þess að skilgreina nánar í lögunum sjálfum í hverju það felst nákvæmlega. nákvæmlega. Ef erlend lögga gerist t.d. brotleg í starfi hérlendis, hvernig er unnt að hafa eftirlit með því og beita viðurlögum? Er lögregluvaldið takmarkað að einhverju leyti? Hvernig er með upplýsingagjöf til þeirra sem hér koma til starfa? Sama má segja um íslenska lögreglumenn sem myndu fara með lögregluvald erlendis. Hvað þýðir að þeir hafi þar sömu réttindi og skyldur? Hvað gerist ef þeir verða brotlegir í störfum erlendis? Valdheimildir þurfa alltaf að vera skýrlega afmarkaðar og skýrar í lögum. Handhafar lögregluvalds hafa heimildir til að hafa afskipti af borgurum og þurfa að gæta meðalhófs við beitingu valds síns. Mat lögreglu á Íslandi verður að teljast víðtækt við beitingu þó nokkuð margra reglna. Hvernig mun það mat líta út þegar erlent lögreglufólk fær valdheimildir hér á Íslandi? Munu þau fá fræðslu í því meðalhófi sem viðgengst eða munu þau geta beitt víðari túlkun á það lögbundna mat sem er nú þegar til staðar? Hvað gerist ef einstaklingur er ákærður fyrir brot gegn valdstjórninni ef um erlent lögreglufólk er að ræða? Mun verða unnt að ákæra einstaklinga fyrir þau brot? Og ef við lítum á hina hliðina, mun einstaklingur hafa rétt til þess að kæra erlent lögreglufólk sem fer út fyrir valdheimildir sínar? Mun verða tryggt að erlent lögreglufólk fái fræðslu um íslenskt réttarskipulag? Þá vantar hér að fjalla um og taka tillit til réttinda hins almenna borgara með þessari lagabreytingu. Það segir ekkert um að tryggja eigi að einstaklingur haldi sínum réttindum gagnvart lögreglunni, hvort sem það er íslensk lögregla erlendis eða erlend lögregla sem kemur hingað til lands. Ég velti því þess vegna upp hvort réttindi einstaklinga gagnvart valdstjórninni séu nægilega tryggð með innleiðingu þessara heimilda. Ákvæðið er ekki nægilega skýrt og er mjög opið og veitir ráðherra víðtæka reglugerðarheimild.

það er á forsendum íslenskra lögregluyfirvalda ef erlendir lögreglumenn fá lögregluvald hér og íslensk lög sem gilda um það. Ég deili því ekki áhyggjum af þeim þætti sérstaklega.

fái þá stöðu að hún þurfi ekki, eins og kannski mátti ráða af orðum nefndarmanna í henni, að hafa mikið fyrir því að fá sjálfsagðar upplýsingar frá embættum heldur að það sé bara eðlilegur partur af samskiptum eftirlitsnefndarinnar og einstakra embætta að afhenda allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru og kallað er eftir til að leiða hið rétta í ljós um málsatvik og annað sem skiptir máli. Ég held að eftirlitsnefndin hafi gríðarlega mikilvægt hlutverk og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir lögregluyfirvöld að eftirlitsnefnd sé til staðar og að ekki leiki neinn vafi á um það að hún geti sinnt eftirlitshlutverki sínu með góðum hætti. Ég held að það leiði til þess að traust á lögreglu aukist, traust á eftirlitsnefndinni aukist og traust almennings á því að kerfið virki eins og það á að virka, að þetta styrki það. Varðandi önnur sjónarmið sem hafa komið fram í umræðunni ætlaði ég bara að nefna að hér er auðvitað ekki um að ræða neina heildarendurskoðun á lögreglulögunum. Hér er um að ræða endurskoðun á tilteknum þáttum lögreglulaganna. En eins og vísað er í í greinargerð með upprunalegu frumvarpi er auðvitað verið að fjalla um fleiri þætti sem snerta lögreglulögin og hér er, eins og maður segir, bara um að ræða skref í þá átt að breyta og bæta starfsumhverfi lögreglunnar hvað lagaumhverfið varðar.

að tala lögregluna ávallt upp eða eins mikið og við getum. Það eru í sjálfu sér alveg sómasamlegar ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi skiptir máli að það sé sátt um störf lögreglunnar á Íslandi, alveg eins og það skiptir máli að fólk trúi því að það hafi raunverulegan aðgang að réttlæti hjá dómstólum. Það skiptir máli að fólk trúi því að það hafi raunverulegan aðgang að réttlæti og réttlátri málsmeðferð hjá lögreglunni. En það er auðvitað þannig, virðulegur forseti, og nú styttist í að ég fari að móðga einhvern, að við búum í mannlegu samfélagi. Nú ætla ég aðeins að predika um mannlegt samfélag. Mannlegt samfélag þróaðist yfir hundruð milljóna og milljarða ára tímabil og dýrategundin sem við erum hluti af er svona 80.000–200.000 ára gömul, það fer eftir því hvað nákvæmlega er átt við og sömuleiðis eru línur í þessum fræðum eiginlega aldrei skýrar.

hratt, ekki endilega rétt, en afskaplega hratt og gripið til aðgerða strax. Ef við heyrum ógnvænlegt öskur eða sjáum ógnvænlega hegðun þá vitum við strax að við eigum að berjast eða flýja eða hvaðeina. Það er ekki endilega rétt ákvörðun en hún er tekin mjög hratt. Í frumskóginum eða í hellunum eða í frumstæðara umhverfi en við búum í í dag veldur þessi hegðun því að við komumst frekar af. Við lifum frekar af þegar við erum stanslaust að slást við einhver óargadýr í náttúrunni

að við tökum ákvarðanir án þess að hafa allar forsendur til að meta þær rétt. Þetta er ekki eitthvað sem þróaðist hjá okkur til að sjá heiminn eins og hann raunverulega er heldur til að bregðast eins hratt við og við getum í neyðaraðstæðum til þess að lifa af og ekkert annað. Hliðarverkun af þessu eðli okkar, sem þróunarlega séð er væntanlega mjög gagnlegt, er að við erum ansi veik fyrir fordómum. Þegar við heyrum tungumál sem við þekkjum ekki finnst okkur þau kannski hranaleg eða asnaleg og þegar við sjáum fólk sem er ólíkt okkur á einhvern hátt þá er styttra í það að við verðum óttaslegin

Ástæðan fyrir því að ég er að taka þetta í samhengi við dýrategund okkar gjörvalla er sú að mig langar ekki til þess að taka lögreglumenn neitt sérstaklega út fyrir sviga í þessum efnum heldur benda á það eitt að lögreglumenn eru einstaklingar af þessari sömu dýrategund, homo sapiens, og eru háðir sömu takmörkunum

þá er hætt við því að fordómar birtist. Virðulegur forseti. Ég er ekki að nefna þetta bara út í bláinn heldur vegna þess að

rasisma sér öðruvísi en einstaklingar sem verða aldrei fyrir honum, alla vega ekki hérlendis. Það sem drífur mig til þess að halda þessa ræðu er í raun og veru ekki það að þetta hafi átt sér stað. Það kemur mér í sjálfu sér ekki á óvart

og sum okkar breyta þessum frumstæðu tilfinningum í einhvers konar hugmyndafræði sem meiri hlutinn afneitar síðan, réttilega. En þetta býr í okkur öllum, líka lögreglumönnum. Við megum ekki láta eins og það sé eitthvað öðruvísi með lögreglumenn en aðra einstaklinga af þessari sömu dýrategund sem við erum af. Í einsleitu samfélagi eins og Íslandi er í sjálfu sér ekki að undra að það sé mikið traust til lögreglu þegar yfirþyrmandi meiri hluti landsmanna lendir ekki í því að vera

við í aðstæðum þar sem slíkir einstaklingar koma við sögu án þess að fylla í eyðurnar, án þess að beita fordómum að einhverju marki. Við eigum bara að horfast í augu við þetta vegna þess að það er þannig sem við getum byrjað samtalið um það hvernig sé mögulegt að koma í veg fyrir að þessir fordómar hafi neikvæð áhrif á réttindi borgaranna og dragi þar með úr trausti þessara tilteknu hópa eða einstaklinga á lögreglunni.

eru jafnvel alltaf næstum því óskiljanlegir vegna þess að þeir eiga ekkert sameiginlegt tungumál með þeim sem þeir eiga í samskiptum við. Það er fólk sem er alltaf í þessari stöðu og fær aldrei breik, fær aldrei frið fyrir því að vera öðruvísi á margvíslegan hátt. Þetta fólk þarf líka að geta treyst lögreglunni. Það þarf líka að geta treyst yfirvöldum almennt. Og þá þýðir ekkert fyrir okkur sem tilheyrum meiri hlutanum að næstum því öllu leyti, deilum sömu sögunni, lítum meira eða minna eins út, erum alla vega mjög svipuð á litinn, að láta eins og þetta sé ekki vandamál að reyna að fegra myndina umfram það sem hún er. Ég vil þó nefna, þrátt fyrir þennan pistil sem ég hygg að hljóti að hafa fara í taugarnar á einhverjum og það verður bara að hafa það, hafa það, að það er sjálfstætt vandamál hvað lögreglan er undirlaunuð, undirþjálfuð og undirmönnuð. Þjálfunin hefur batnað upp á síðkastið með því að lögreglunámið varð að háskólanámi en launin hafa ekki fylgt eftir eins og vonir stóðu til á sínum tíma. Það er að mínu mati algjört lykilatriði að lögreglumenn séu vel launaðir.

Lestir í mannlegum samskiptum almennt hafa tilhneigingu til að breytast í vítahring og þá skiptir máli að brjótast út úr vítahringnum. Við getum ekki og eigum ekki að reyna að breyta samfélaginu þannig að það verði einsleitt. Að mínu mati er það reyndar fráleitt markmið. Við höfum ekki stjórn á því að fólk sé öðruvísi eða svona eða hinsegin, vonandi ekki alla vega.

og búa þannig um að lögreglumenn upplifi raunverulega virðingu frá yfirvöldum fyrir störf sín því þau eru vanmetin, hygg ég, ég, ekki bara af yfirvöldum heldur líka af almenningi. En til þess að laga vandamálin þá þurfum við að horfast í augu við þau. Og þótt það geti verið erfitt og geti virst ósanngjarnt í fyrstu að horfast í augu við þau eða nefna þau og tala um þau upphátt þá vil ég ljúka þessari ræðu með því að segja við þá lögreglumenn sem á hlýða að ég nefni þessi atriði af þeim eina metnaði að störf lögreglunnar gangi sem best og að metnaður lögreglumanna, sem ég veit að er að vernda réttindi borgaranna, verði virtur hvað mest.

Hæstv. forseti. Ég flyt nú nefndarálit með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um háskóla, nr. 63/2006, og lögum um opinbera háskóla, nr. 85/2008, varðandi aðgangsskilyrði.

breytingu á aðgangsskilyrðum í háskóla, eins og nafnið ber með sér, þannig að í staðinn fyrir að nemendur skuli fyrst og fremst hafa lokið stúdentsprófi kemur nýtt skilyrði um að nemendur skuli hafa staðist lokapróf frá framhaldsskóla á 3. hæfniþrepi. Með þessari breytingu ættu aðgangsskilyrði að háskóla að vera í samræmi við hæfni, færni og þekkingu nemenda en ekki vera hindrun fyrir þá sem hafa staðist annað lokapróf á 3. hæfniþrepi samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla til að hefja nám á háskólastigi. Frumvarpið felur þar af leiðandi í sér aukið jafnræði til náms óháð mismunandi námsleiðum nemenda og þeim lokaprófum frá framhaldsskólum sem nemendur hafa. Frumvarpinu er auk þess ætlað að hvetja háskóla til að setja sér skýr og gegnsæ aðgangsviðmið um hvaða hæfni, þekkingu og færni þarf fyrir einstakar námsbrautir. Tilefni lagasetningar er að lengi hefur verið litið til stúdentsprófs sem aðalinntökuskilyrðis í háskóla sem hefur leitt til þess að nemendur sem hafa annars konar lokapróf frá framhaldsskólum á sama hæfniþrepi hafa ekki átt jafnan rétt til inngöngu í háskóla. Auk þess er orðalag gildandi laga ekki nægjanleg hvatning fyrir háskóla til að móta gegnsæ og skýr aðgangsviðmið fyrir nemendur sem hafa lokið iðn- og starfsnámi. Nauðsynlegt er að lagt sé mat á raunverulega hæfni en hæfniviðmiðin gera nemendum, skólum og vinnuveitendum og öðrum hagsmunaaðilum kleift að sjá hvaða hæfni og getu nemendur þurfa að búa yfir við námslok,

Þá komu fram fimm frumvörp sem vörðuðu öll skólastigin. Síðan var lögð fram hvítbók um umbætur í menntun sem mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út árið 2014 um stöðu íslenska menntakerfisins. Hér er nefnt þróunarverkefni um fagháskólanám sem hrint var af stað árið 2016. En þrátt fyrir þær breytingar hafa ekki allir nemendur sem lokið hafa framhaldsskólanámi átt greiðan aðgang að háskólanámi og á þetta sérstaklega við nemendur sem lokið hafa starfsnámi. Í tíð núverandi mennta- og menningarmálaráðherra hefur verið leitast við að jafna stöðu nemenda sem hafa staðist ólík lokapróf úr framhaldsskólum. Sú áhersla endurspeglast í tillögu til þingsályktunar um menntastefnu fyrir árin 2020–2030, sem Alþingi samþykkti nú fyrir páska. Í menntastefnunni kemur jafnframt fram að starfs-, iðn- og tækninám sé forsenda fyrir sjálfbærni atvinnugreina á Íslandi og að mikil eftirspurn sé eftir starfs- og tæknimenntuðu fólki hér á landi. Í skýrslu verkefnisstjórnar um framtíðarfyrirkomulag fagháskólanáms frá 2019 kom fram að nauðsynlegt væri að fella brott hindranir á leið einstaklinga til frekari menntunar.

háskólanámið aðgengilegra og þá um leið að svara kalli vinnumarkaðarins um fjölbreyttari menntun, sér í lagi starfs- og tæknimenntun.

Ég ætla ekki að lesa þá alla upp en umsagnir þeirra voru mjög gagnlegar fyrir nefndarmenn. Umsagnaraðilar voru flestir jákvæðir í garð frumvarpsins og töldu breytingarnar löngu tímabærar. Aftur á móti komu fram sjónarmið um að tryggja þyrfti nægilegan undirbúning fyrir nám á háskólastigi. Í lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, er einungis kveðið á um að nám til stúdentsprófs skuli taka mið af þörfum nemenda sem hyggja á háskólanám en ekki er gerð krafa um að aðrar námsbrautir á 3. hæfniþrepi skuli búa nemendur undir háskólanám. Samt sem áður eigi þau próf að veita almennan aðgang að háskólum. Æskilegra væri að gera greinarmun á lokaprófum sem veita almennan aðgang að háskólanámi og prófa svo að veita takmarkaðan aðgang. Þá getur frumvarpið leitt til þess að hafa áhrif á samninga Íslands við önnur lönd um gagnkvæma viðurkenningu náms. Meiri hlutinn leggur áherslu á mikilvægi þess að jafna möguleika nemenda sem ljúka prófi af 3. hæfniþrepi samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla til háskólanáms. Í því samhengi áréttar meiri hlutinn að frumvarpið tryggir þó ekki aðgengi að háskólanámi. Samhliða þessum breytingum er mikilvægt að háskólar móti skýr og gegnsæ viðmið fyrir nám í einstökum deildum sem taki jafnframt mið af hæfni, færni og þekkingu nemenda óháð námsleiðum og lokaprófum á framhaldsskólastigi. Slík viðmið verði til þess fallin að vera leiðbeinandi fyrir framhaldsskóla við skipulag og framsetningu námsbrauta, upplýsandi fyrir nemendur um inntökuskilyrði, auðveldi flokkun umsókna í háskólanám og nýtist háskólum, framhaldsskólum og nemendum. Þá leggur meiri hlutinn áherslu á nauðsyn þess að gott samráð verði á milli háskólastigsins og framhaldsskólastigsins í þessum efnum. Meiri hlutinn leggur til breytingar sem ekki er ætlað að hafa efnisleg áhrif en eiga að stuðla að auknu samræmi milli ólíkra lagabálka. Í fyrsta lagi er í frumvarpinu vísað til „þriðja hæfniþreps“. Í lögum um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 95/2019, er notuð raðtala eða vísað til „3. hæfniþreps“.

að það sé gert. Í öðru lagi er í efnisgreiningu í fyrirsögn frumvarpsins notað hugtakið „aðgangsskilyrði“. Meiri hlutinn bendir á að í öðrum lögum sem fjalla um skólamálefni er hugtakið „inntökuskilyrði“ notað. Með sömu rökum og um fyrri breytingartillögu meiri hlutans er lagt til að í stað hugtaksins „aðgangsskilyrði“ í efnisgreiningu komi hugtakið „inntökuskilyrði“. Að framangreindu virtu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum:

Undir þetta rita sú sem hér stendur, hv. formaður allsherjar- og menntamálanefndar, Páll Magnússon, Guðmundur Andri Thorsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Birgir Ármannsson, Olga Margrét Cilia, Steinunn Þóra Árnadóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.

Gunnarsdóttur fyrir nefndarálitið og allsherjar- og menntamálanefnd fyrir að fjalla um þetta mikilvæga frumvarp. Ég er því svo sannarlega hlynnt. Ástæðan fyrir því að ég tek hér til máls er sú að ég hef sjálf flutt alla vega í tvígang,

og er í allsherjar- og menntamálanefnd og ég geri auðvitað ekki ráð fyrir því að það verði afgreitt þaðan með afgreiðslu á því stjórnarfrumvarpi sem hér liggur fyrir en ég vildi bara geta geta þess hér vegna þess að þar var einmitt markmiðið að það stæði ekki í lögunum að það væri krafa um stúdentspróf. Ég held að það sé bara svo mikilvægt að við horfum á fjölbreytileika í menntun og reynslu og það er að mínu viti ekki í takt við tímann að við séum að tilgreina það í lögum frá Alþingi að háskólum, hvort sem þeir eru opinberir

Við höfum í gegnum tíðina verið að tala um hversu mikilvægt það er og við þurfum alls ekki á því að halda að allir fari í háskóla. En það getur verið ákveðinn kostur, bæði fyrir einstaklinginn sjálfan en ekki síst fyrir samfélagið, að aðili sem hefur stundað iðnnám og tekið próf í sinni iðngrein og starfað við hana jafnvel í einhvern tíma eigi greiða leið inn í háskóla síðar meir. það geti verið mikill akkur í því og í rauninni ankannalegt að gera kröfu um það að fólk sem hefur hefur góða menntun og reynslu á bakinu þurfi að fara að skila einingum í einhverjum öðrum fögum til að komast inn í nám sem það hefur kannski fulla burði til að sinna og stunda. Þannig að ég bara fagna því að þetta mál sé að klárast þó að það hafi ekki verið frumvarpið sem ég lagði fram. Þetta nálgast verkefnið með aðeins öðrum hætti en ég held að þetta sé mikilvægt mál sem við ættum að samþykkja.

Virðulegi forseti. Ég flyt hér nefndarálit með breytingartillögu frá meiri hluta velferðarnefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni innflytjenda, móttaka flóttafólks og innflytjendaráð.

Frumvarpið er endurflutt og er vísað til umfjöllunar um 457. mál á 150. löggjafarþingi. Meiri hlutinn leggur til grundvallar sömu sjónarmið og meiri hluti velferðarnefndar gerði á fyrra þingi. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að í lögum og reglum um móttöku flóttamanna og þjónustu við þá sem og varðandi innflytjendur sé brýnt að huga sérstaklega að aðstæðum og þörfum fatlaðs fólks almennt og sérstaklega barna og ungmenna. Einnig kom fram að hætta væri á því að fatlað fólk af erlendum uppruna færi á mis við þjónustu sem það ætti rétt á lögum samkvæmt vegna skorts á viðeigandi stuðningi. Einnig kom fram það sjónarmið að æskilegt væri að hafa samsetningu innflytjendaráðs fjölbreyttari með tilliti til fulltrúa innan ráðsins, enda er um mjög góðan ráðgjafarvettvang að ræða sem styður við vinnu ráðuneyta. Við umfjöllun nefndarinnar hafa einnig komið fram sjónarmið um mikilvægi þess að virkt og formlegt samráð sé haft við helstu aðila sem koma að málefnum flóttafólks og til að tryggja það sé þörf á að það komi fram hvaða aðila átt sé við í 3. mgr. a-liðar 2. gr. frumvarpsins. Meiri hlutinn telur mikilvægt að við samráð sé kannað hvaða aðilar komi að móttöku flóttafólks á Íslandi hverju sinni og hvort til staðar séu virk hagsmunasamtök fyrir þann hóp.

og eftir atvikum umfang í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Við umfjöllun nefndarinnar kom fram það sjónarmið að það sjónarmið að óljóst væri í 2. gr. frumvarpsins hvort Fjölmenningarsetur ætti aðeins að veita sveitarfélögum ráðgjöf vegna einstaklinga sem fá stöðu flóttamanns og mannúðarleyfi hér á landi, en ekki vegna einstaklinga sem eru ríkisfangslausir og fá alþjóðlega vernd á grundvelli 37. gr. laga um útlendinga,

þá sem fá mannúðarleyfi, þá sem fá viðbótarvernd og ríkisfangslausa og því eigi það hugtak betur við en hugtakið flóttamenn ef ætlunin sé að ákvæðið nái til allra þeirra sem fá alþjóðlega vernd. Meiri hlutinn tekur undir fyrrgreint sjónarmið að óljóst sé nákvæmlega til hvaða hópa hugtakið flóttafólk taki, sé höfð hliðsjón af ákvæðum laga um útlendinga. Meiri hlutinn bendir á að í greinargerð með frumvarpinu komi fram að með hugtakinu flóttafólk sé vísað til einstaklinga sem hafi fengið stöðu flóttamanna á grundvelli 1. eða 2. mgr. 37.

og einstaklinga sem íslenska ríkið hefur boðið að setjast að á Íslandi í samstarfi við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna samkvæmt 43. gr. sömu laga.

verndar sem veitt er á grundvelli reglna um viðbótarvernd og verndar sem veitt er ríkisfangslausum einstaklingum samkvæmt samningi um réttarstöðu ríkisfangslausra

Til skýringar á því til hvaða hópa samræmd móttaka Fjölmenningarseturs, í samráði við sveitarfélög, taki leggur meiri hlutinn til breytingu þess efnis að í stað þess að mælt sé fyrir um að móttakan taki til flóttafólks komi fram í ákvæðinu til hvaða einstaklinga móttakan eigi að taka, með vísan til viðeigandi lagaákvæða.

fyrir nefndinni komu fram ýmis sjónarmið er varða persónuvernd, m.a. um að skýra þurfi nánar tilgang að baki vinnslu persónuupplýsinga með vísan til hlutverks og verkefna Fjölmenningarseturs. Fyrir nefndinni komu fram þær skýringar að hlutverk Fjölmenningarseturs felist m.a. í því að halda utan um boð móttökusveitarfélaga um búsetu og þjónustu til flóttamanna sem hafa fengið stöðu hér á landi á grundvelli laga um útlendinga. Í því felist nánar til tekið að para saman einstaklinga við sveitarfélög og byggist sú pörun á því að ákveðnar grunnupplýsingar liggi fyrir svo að hægt sé að velja sveitarfélög sem geti sinnt þörfum einstaklingsins sem best. framkvæmd þess hlutverks þurfi Fjölmenningarsetur að safna upplýsingum frá sveitarfélögum með hliðsjón af ákveðnum þáttum sem skipta máli fyrir búsetu fólksins sem um ræðir, svo sem möguleika á námi, aðgangi að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu, atvinnutækifærum og samgöngum. Einnig þurfi að safna upplýsingum um aðstæður fólksins sjálfs. Að mati meiri hlutans og í ljósi skýringa sem fram komu fyrir nefndinni er hlutverk Fjölmenningarseturs skýrt í frumvarpinu þar sem setrið veiti m.a. aðstoð við að tengja saman einstaklinga við sveitarfélög sem geti uppfyllt þarfir viðkomandi á sem bestan hátt. Til þess að geta sinnt því hlutverki þurfi setrið að vinna með persónuupplýsingar um einstaklinga til að þeir fái þjónustu frá sveitarfélagi sem hentar best þörfum einstaklinganna.

Þörf sé á skýrri afstöðu til þess hvaða tegundir persónuupplýsinga Fjölmenningarsetur hafi heimild til að vinna með vegna hlutverks síns og einnig þurfi að tilgreina tilgang slíkrar vinnslu persónuupplýsinga með skýrari hætti. Fyrir nefndinni komu fram þær skýringar að Fjölmenningarsetur muni ekki safna lífkennaupplýsingum. Þær upplýsingar sem það muni vinna með eru m.a. upplýsingar um hvaðan fólk komi, reynsla þess og sálræn áföll, upplýsingar upplýsingar um menntun, fyrri atvinnuþátttöku og fjölskylduhagi, þjóðernisuppruni og heilsufarsupplýsingar, í þeim tilgangi að meta þörf viðkomandi á þjónustu. Nefndin leitaði skýringa hjá félagsmálaráðuneyti sem benti á að í greinargerð væri tekið fram að Fjölmenningarsetri yrði ekki heimilt að afla viðkvæmra gagna nema brýna nauðsyn bæri til eða að hjá upplýsingaöflun verði ekki komist vegna eðlis máls. Sú heimild sem lögð er til í b-lið 2. gr. frumvarpsins er því nauðsynleg svo að Fjölmenningarsetur geti sinnt því hlutverki sem því er ætlað, þ.e. að para saman sveitarfélög og einstaklinga byggt á þörfum einstaklingsins og getu sveitarfélagsins. Má þar nefna aðgengi að heilbrigðisþjónustu, val á búsetu, húsnæði og fjölskylduhagi svo dæmi séu tekin. Meiri hlutinn telur brýnt að bæta móttöku einstaklinga með vernd sem hafi ríka þörf fyrir aukinn stuðning fyrst við komu til landsins. Því er mikilvægt að þau sveitarfélög sem taka á móti einstaklingum með vernd geti sinnt þeim vel, fái aukið svigrúm til þess og að ákvarðanataka fari fram á grundvelli fullnægjandi upplýsinga. Fjölmenningarsetri getur því verið nauðsynlegt að vinna með persónuupplýsingar, þar á meðal viðkvæmar persónuupplýsingar, til að sinna hlutverki sínu við samræmda móttöku einstaklinga með vernd og við pörun sveitarfélaga og einstaklinga. Mikilvægt er að einstaklingar sem hafa sérþarfir eða þörf á umönnun á sviði heilbrigðis- eða félagsþjónustu séu paraðir við móttökusveitarfélag sem geti komið sem best

Í umsögn Persónuverndar til nefndarinnar var vísað til nefndarálits velferðarnefndar um frumvarpið frá síðasta þingi og tekið fram að stofnunin gerði ekki athugasemdir við að frumvarpið yrði afgreitt með þeim hætti sem þar var lagt til. Benti stofnunin þó á að ekki væri framkvæmt mat á áhrifum vinnslu Fjölmenningarseturs á persónuupplýsingum. Væri slíkt mat ekki framkvæmt við undirbúning löggjafar bæri Fjölmenningarsetri að framkvæma slíkt mat áður en vinnsla persónuupplýsinga hæfist. Meiri hlutinn tekur undir þessa ábendingu Persónuverndar.

um það hvort skyldan til að veita hinum skráða fræðslu um vinnslu persónuupplýsinga hvíli á Fjölmenningarsetri eða hvort hún nái til þeirrar stofnunar sem miðlar persónuupplýsingum til Fjölmenningarseturs.

Lilja Rafney Magnúsdóttir og Ásmundur Friðriksson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Undir nefndarálitið rita Helga Vala Helgadóttir formaður, Halla Signý Kristjánsdóttir framsögumaður, Ólafur Þór Gunnarsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Halldóra Mogensen og Vilhjálmur Árnason.

stoppað hér í þingsal eins og var gert í fyrra, af hvaða hvötum veit ég ekki. En mér fannst það mjög undarlegt að þetta góða mál næði ekki fram til afgreiðslu. Mér finnst það mjög leitt ef einhver stjórnmálaflokkur hér inni tekur að sér að vera með mjög undarlegar rasískar hugmyndir um þetta frumvarp og telji það til vansa því að Fjölmenningarsetrið hefur það hlutverk að greiða fyrir samskiptum fólks af ólíkum uppruna og efla þjónustu við innflytjendur sem búsettir eru hér á Íslandi.

í því samfélagi sem við bjóðum upp á. Fjölmenningarsetur hefur þetta hlutverk og gegnir mikilvægu hlutverki í samskiptum þeirra sem eru að koma hingað til lands og þeirra stofnana stofnana og sveitarfélaga sem um ræðir og við þurfum öll að leita til sem búum hér á Íslandi. Þeirra hlutverk er að veita stjórnvöldum, aðilum, fyrirtækjum, samtökum og einstaklingum ráðgjöf og upplýsingar. Ég veit ekki hvenær upplýsingar, upplýsingar um þjónustu, upplýsingar um stöðu, geta komið sér illa. Setrið hefur líka það hlutverk að fylgjast með þróun innflytjendamála í þjóðfélaginu, m.a. með upplýsingaöflun, rannsóknum, greiningu og upplýsingamiðlun. Það hefur mikilvægt hlutverk

Hjá Fjölmenningarsetri er hægt að leita eftir upplýsingum er varða daglegt líf á Íslandi, stjórnsýslu og fá aðstoð varðandi flutning til og frá landinu. Ég biðla til allra flokka hér á þingi að sýna nú þessu frumvarpi skilning og leyfa því að komast til afgreiðslu og helst að styðja það vegna þess að þetta er mikilvægt og öll leikfimi í þessu sambandi held ég að sé til vansa í komandi kosningum fyrir þann flokk sem ætlar sér að tala á móti þessu.

hefur vaxið mjög á undanförnum árum og að hér sé veitt besta þjónustan fyrir hælisleitendur og nú á að fara að bæta þessa þjónustu enn frekar með þessu frumvarpi. Á síðasta ári tókum við á móti 85 kvótaflóttamönnum en 631 hælisleitendi fékk hér dvalarleyfi og það á að fara að bæta þjónustuna við þennan stóra hóp. stóra hóp. Einhleypur kvótaflóttamaður kostar um 6 millj. kr. á ári. Hefur hv. þingmaður engar áhyggjur af því að þetta muni valda verulegum kostnaði fyrir ríkissjóð? Það er verið að auka þjónustuna og hún kostar.

Ég hef virkilegar áhyggjur af þeim kostnaði sem hlýst af því ef við ætlum ekki að upplýsa það fólk sem við tökum hingað til okkar.

Það er hins vegar verið að bæta þjónustuna og það eru skilaboð sem er þá verið að senda út í heim um að hér sé veitt betri þjónusta en var og hún var þó mjög góð og ein sú besta í Evrópu. Það veldur mér áhyggjum af því að hingað muni streyma mun fleiri hælisleitendur en gera í dag vegna þess að þeir leita náttúrlega þangað þar sem þjónustan er best. Við verðum bara að átta okkur á því að við getum ekki bjargað heiminum. Við getum ekki hjálpað öllum, það er nú einu sinni þannig. Þessi málaflokkur kostar 4 milljarða kr. á ári

Ef þær eru svona rosalega góðar, þessar upplýsingar sem fólk fær — og ég tek það aftur fram að þetta er ekki Útlendingastofnun sem veitir fólki dvalarleyfi og sér ekki um það

Þegar fólkið kæmi út í samfélagið þá hlytist meiri kostnaður af því að hafa ekki veitt þessar upplýsingar og geta fundið tilhlýðandi þjónustu. Þetta snýr að því að þegar við erum búin að taka þetta fólk til okkar — þetta snýr ekkert að því hvort við ætlum að fjölga hér innflytjendum, það er annað batterí sem sér um það. Það er bara ekki til umræðu í þessu frumvarpi. Þetta snýst um það að við erum búin að taka til okkar fólk og við ætlum bara að veita því þá þjónustu sem hér er í boði. Eigum við að stoppa þjónustu til þessa fólks? Er það lausnin að hætta þjónustu við þá innflytjendur sem hingað koma? Til hvers? Til að losna við þá aftur?

og styrkja þar með umgjörðina um þá sem eru framandi í íslensku samfélagi, innflytjendur af öllu tagi, en þeir eru orðnir nokkur hluti af íslenskri þjóð, eru sjálfsagt um 14% af landsmönnum. Við erum orðin býsna fjölþjóðleg á Íslandi en eflaust má deila um það og mér heyrist það á máli

með því að setrið verði áfram á Ísafirði og með starfsstöðvar á Reykjavíkursvæðinu.

eru algerlega ókunnugir íslensku samfélagi í þeirri viðleitni að greiða götu þeirra til þess að þeir geti öðlast eðlilegt líf, sótt heilbrigðisþjónustu, sótt atvinnu, sótt nám, nýtt sér samgöngur og annað eftir því.

beinlínis um. Frú forseti. Stefnan í innflytjendamálum og þá um leið móttaka hælisleitenda er orðin úrlausnarefni sem enginn ábyrgur stjórnmálamaður getur látið fram hjá sér fara. Við höfum orðið vitni að því margsinnis hér á landi og annars staðar að leitast er við, eins og komist er að orði nú til dags, að jaðarsetja þessa umræðu, og þá á vafasömum forsendum og gjarnan með upphrópunum. Þessir tímar mega heita liðnir í okkar nágrannalöndum og víðast hvar í Evrópu.

og ranga stefnu í fortíð og vinna sig í gegnum þessi mál í von um, eins og við sjáum svo glögglega í Danmörku, að missa ekki samfélög sín í sundrungu og upplausn.

og þráspurði þingmenn sem tóku þátt í umræðunni hvort þeir væru andvígir því að hælisleitendum eða innflytjendum væri kennd íslenska. Það er hvergi minnst á íslenskukennslu í frumvarpinu og ég heyrði ekki framsögumann málsins minnast á íslenskukennslu þegar hún hafði framsögu fyrir nefndaráliti.

sem fjallað er um breytingu á útlendingalögum. Þar kemur fram að hvergi á Norðurlöndunum eru jafn margar umsóknir um alþjóðlega vernd og hér á landi sé miðað við höfðatölu.

sexfalt, þrefalt fleiri en í Finnlandi og meira að segja fleiri en í Svíþjóð. Við hljótum að velta þessum tölum fyrir okkur. Við hljótum að þurfa að horfast í augu við þessar tölur og við hljótum að þurfa að svara því

og það sést líka þegar litið er til þess hversu ógnarmikilla fjármuna þetta kerfi krefst. Ekki er annað að sjá, þegar maður lítur á þá stefnumörkun sem orðið hefur í nágrannalöndunum, en að við séum að verða viðskila við þau. Það er ekki annað að sjá en að við séum hér að lappa upp á kerfi sem þau lýsa sem mistökum. Sterkasta yfirlýsingin um þetta kemur frá formanni danska jafnaðarmannaflokksins sem átti sér hér skoðanabræður og -systur í salnum, kannski einn núna, og flokkssystkini.

Ég tel það fullvíst, frú forseti, að það sé mikill stuðningur við það meðal þjóðarinnar að við leggjum okkar af mörkum til þeirra sem standa höllum fæti í umheiminum. Við höfum lagt okkur fram en við mættum gera miklu meira. Við höfum um

var. Þar er komin mjög mikil reynsla á þá starfsemi og hún hefur skilað miklum árangri. Við þurfum, frú forseti, að vega það og meta með hvaða hætti við ráðstöfum því takmarkaða fé sem við höfum til verkefna af þessu tagi. Við þurfum að leggja það niður fyrir okkur með hvaða hætti þessu fé er best varið. Hvernig er því best varið? Því er best varið með því að það nái til sem flestra og til þeirra sem mest þurfa á hjálp að halda.

og þá nefni ég sérstaklega konur og börn. Frú forseti.

danska jafnaðarmannaflokksins sem um margt á sér mjög merka sögu og hefur lagt til mikilhæfa forystumenn á dönskum stjórnmálavettvangi.

um danska útlendingastefnu“. Þetta rit heitir á danskri tungu, svo að

skorin upp herör gegn þeirri aflögðu trúarsetningu sem áður réð ríkjum í danskri umræðumenningu, að það mætti ekki tala um fjöldann. Nú segja danskir jafnaðarmenn: Fjöldinn hefur þýðingu. Annar meginkafli af þessum þremur heitir: Við viljum hjálpa fleirum.

hjálpa fólkinu nær heimaslóð, nýta féð sem best, hjálpa margfalt fleirum. Svo með hinu, að leggja áherslu á þróunarsamvinnu.

Eru þetta ekki mál sem við ættum að vera að tala um hérna? Heilnæmt vatn, bólusetningar barna, skólar,

þ.e. þeirri stefnu sem áður ríkti en þeirri stefnu sem við sýnumst vilja fylgja sem ákafast. Þau segja í skýrslunni og

valdi alvarlegu óréttlæti þar sem fólk á flótta setji sig í lífshættu og þar sem menn af misjöfnu sauðahúsi, svo að vægt sé orðað, hagnist á ógæfu

Þetta eru skilaboð sem danska jafnaðarmannaríkisstjórnin er að senda út í heim. Þetta eru alveg skýr skilaboð: Ekki koma, vegna þess að þið verðið send í móttökustöð. Norska ríkisstjórnin segir í sinni samstarfsyfirlýsingu, í stjórnarsáttmálanum, að hún vilji fylgja Evrópu í þessu. Sumir danskir þingmenn segja það sama,

og vitað er að ýmis stór og mikilvæg Evrópuríki hafa áform í þessum efnum. Þar á meðal eru nefnd, í hinu danska plaggi, Þýskaland og Frakkland.

eru eins og þau eru, en hvaða skilaboð erum við að senda? Við erum að ræða hér frumvarp þar sem segir í greinargerð í greinargerð að taka eigi upp það nýmæli hér að flóttamönnum verði boðin sama þjónusta og kvótaflóttamönnum sem svo eru nefndir og eru hér sérstaklega komnir í boði stjórnvalda

Bæði er vísað til yfirlýsingar Stefáns Löfvens á síðasta ári sem þótti sýna breytta stefnu af hálfu

ef við hugsum um það að hann á svolítið erfitt um vik vegna þess að hann er í samstarfi með Græningjum sem vilja óbreytta stefnu, að nú hafa fjórir sænskir stjórnmálaflokkar tekið höndum saman og ræða um það að herða öll tök í þessum málaflokki. Það er vitað að fyrir þessu er sömuleiðis mikill áhugi

Ég held að hv. þingmaður hljóti að vera með það á hreinu. Hvað er þingmaðurinn að segja við 17% íbúa á Vestfjörðum,

og bjóða upp á það að fara að tala um kynþætti? Það var ekkert minnst á kynþætti í minni ræðu. Hvað á það að þýða að leggja samþingmönnum sínum hér orð í munn? Ég vísa svona málflutningi gjörsamlega á bug.

Ég spyr bara enn og aftur: Hvað kostar það að veita ekki upplýsingar? Hv. þingmaður talaði um skerðingar hjá eldri borgurum. Ég vil minna á að innan raða innflytjenda eru öryrkjar

og það er sérstaklega viðkvæmur hópur sem eru öryrkjar og eldri borgarar sem þurfa á betri upplýsingum að halda. Við erum að koma til móts við þann hóp.

með því að fela stofnuninni að veita sveitarfélögum faglegar leiðbeiningar og ráðgjöf í tengslum við móttöku flóttafólks, með ýmsum hætti. sem er ekkert annað en að styrkja þjónustu við fólk sem hingað kemur á flótta. En fulltrúar

ekki bara þessum hópi heldur samfélaginu öllu. Er hann virkilega á þeim stað í sinni pólitík að hann sé á móti því?

hróðugur mjög. Til upplýsingar ber að geta þess að danskir jafnaðarmenn skera sig frá öllum öðrum evrópskum sósíaldemókrataflokkum varðandi innflytjendamál

við komuna til Danmerkur. Það er eitt af því sem danskir jafnaðarmenn stóðu fyrir þegar þeir tóku við stjórnartaumunum. Ég vil líka árétta það

Þegar ég fjalla um þessi mál þá byggi ég á frumgögnum, frumheimildum, stefnuskrám stjórnmálaflokka, stjórnarsáttmálum ríkisstjórna,

Hann hafnar því með öllu að þessi stefna sé ómannúðleg og hann gerir það með sterkum rökum. Ég hef rakið hér málatilbúnað hinna dönsku jafnaðarmanna, ég hef ekki tíma til að endurtaka það í þessari ræðu.

og ég hvet hv. þingmann til þess að fordæma ekki svona flokkssystkini sín í Danmörku og víðar á Norðurlöndum. Ég vil líka bendi á það að flokksbróðir hennar, sænski forsætisráðherrann, Stefán Löfven, sendi frá sér stefnumarkandi yfirlýsingu á síðasta ári í þessum málaflokki.